Poštovane kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru, poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru nastavljamo s plenarnom sjednicom Hrvatskog sabora 7.zasjedanja. Predlažem da nastavimo sa radom po utvrđenom dnevnom redu i da objedinimo točku 5., 6., 7. i 8., radi se o usklađivanju zakona iste materije. Izvršene su neke konzultacije unutar klubova. Nema primjedbi na takav prijedlog? Do 15. Dakle predlažem. - Konačni prijedlog Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 273, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 268, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu uvozu opasnih kemikalija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 267, - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 277 277 Objedinjena rasprava. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedloge zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnim prijedlozima zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja Vlade RH dodatno obrazložiti prijedloge? Da. Poštovani Marijan Cesarik zamjenik ministra zdravlja RH. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru. Ukratko ću dati jedan pregled za sva četiri zakonska prijedloga. Dakle, prijedlog zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, područje materijala i predmeta u neposrednom dodiru s hranom u RH uređeno je Zakonom o hrani i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom. Dakle na razini EU uređeno je navedenim uredbama kao sekundarnim izvorima prava EU koji će biti neposredno i u cijelosti primjenjivi u RH zakonskim prijedlogom kojim se osigurava njihova primjena. Zakonom se definiraju zadaće Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu navedenih uredbi. Ministar zdravlja može ovlastiti drugo tijelo, a propisana je suradnja s nadležnim zavodima za javno zdravstvo. Prijedlogom zakona propisuju se nacionalne odredbe prema kojima su subjekti u poslovanju materijalima i predmetima u dodiru s hranom u obvezi Ministarstva zdravlja prijaviti djelatnost proizvodnje i prerade i stavljanje na tržište materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom i propisano je da su službene kontrole nad provedbom navedenih uredbi i prijedloga zakona obavljaju sanitarni inspektori. Također je propisani da carinski nadzor nad provedbom Uredbe EU br. 284/2011 ovog zakona obavlja Carinska uprava Ministarstva financija. Za sva 4 zakonska prijedloga koja će sada biti prezentirana vrijedi da predloženi zakon uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja RH EU te omogućava fleksibilnu prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu EU, te izravnoj primjeni uredbi EU nakon pristupanja RH EU. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima,

od 31.ožujka 2004.godine o deterdžentima kojom je propisana uporaba fosfata u deterdžentima koji se koriste u kućanstvu. Propisuje se da su države članice obvezne proširiti ovlasti za postupanje inspekcijskih tijela u odnosu na uporabu fosfata u deterdžentima koji se koriste u kućanstvu te su obvezne propisati kazne za kršenje odredaba navedene uredbe.

izvozu i uvozu opasnih kemikalija. Ovim zakonskim prijedlogom predlažu se dopune zakona o provedbi uredbe EU parlamenta i Vijeća o uvozu i izvozu opasnih kemikalija i vezano je uz sljedeće, propisivanje ovlasti ministra zdravlja da za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja ministarstva može ovlastiti drugo tijelo, ne dovodeći u pitanje nadležnost Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu uredbe. Propisuje se da Ministarstvo zdravlja kao nadležno tijelo za provedbu zadaća iz Uredbe Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping i ovlašćuje se ministar zdravlja da donese pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbe. Te četvrti prijedlog, Zakon o izmjenama Zakona o genetski modificiranim organizmima, ovim zakonskim prijedlogom redefiniraju se pojedini pojmovi u smislu predmetnog zakona te se postojeći pojmovnik proširuje novim definicijama radi upućivanja na odgovarajuće uredbe Europske unije koje će se nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji izravno primjenjivati. Redefiniraju se odredbe o nadležnim tijelima za provedbu upravnih i stručnih poslova vezanih za GMO u skladu sa Zakonom o djelokrugu rada središnjih tijela državne uprave i propisuje se pravna osnova za ovlašćivanje nacionalnog referentnog laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže ili se sastoje ili potječu od GMO-a. Revidiraju se odredbe o nadležnim inspekcijskim tijelima za njegovu provedbu te odredbe o primjeni odgovarajućih preporuke Europske komisije vezano uz uzorkovanje GMO-a u provedbi službenih kontrola. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele izvješće iznijeti? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo sa klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dakle ja ću u ovom dijelu koji se tiču materijala i predmeta u neposrednom dodiru sa hranom, hranom, a kolega Čobanković je u drugom dijelu. Naime, materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir sa hranom spadaju u predmete opće uporabe i dio su svakodnevnog života. To su primjerice posuđe, pribor, uređaji i ambalaža i područje materijala i predmeta je i dakle uređeno Zakonom o hrani iz 2007., dopunjavano u nekoliko navrata i pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Naravno, navedeni zakon i pravilnik u nacionalno zakonodavstvo prenose odredbe uredbi iz 2004., 2006., svaka ima svoje određeno tako da možda nema potrebe da ih posebno navodim, ali svakako svakako su izuzetno važni i sad je ovo dakle ovaj trenutak kada mi to sve ugrađujemo u nacionalno zakonodavstvo i predstavlja mehanizam za daljnju provedbu. I gospodin zamjenik ministra je vrlo jasno rekao dakle što se, u kom obliku se to uređuje i koja, definiraju se zadaće Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu navedenih uredbi. Osim toga se propisuje da ministar nadležan za zdravlje može za potrebe provedbe posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva vezano uz materijale i predmete može ovlastiti i drugo tijelo. Tu su vrlo jasno navedene dakle i zadaće da zaprima zahtjeve, osigurava da se to u određenom roku izvrši. Isto tako ovim zakonom se propisuju i obveze subjekata koji posluju s materijalima i predmetima koji su u dodiru sa hranom, koji su obvezni Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište materijala i predmeta namijenjenim neposrednom dodiru sa hranom. Također su određene i službe kontrole nad provedbom navedenih uredbi i zakona, to su sanitarni inspektori. Dakle to je onaj zakonodavni okvir koji nam je jasan i u tom dijelu mislim da nemam što posebno dodati. Ali zasigurno je kako se radi ovdje o hrani i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom je potrebito nešto i reći o hrani koja je izuzetno važna i o kojoj svakodnevno raspravljamo i raspravljali smo u ovom Visokom domu kada smo rekli da jednostavno ovim postojećim okolnostima su upitne dovoljne količine hrane, nadasve kvalitetne hrane, a posljedično tome zasigurno i naša prehrambena industrija ima teškoća. Svjedočimo dakle da je proizvodnja mlijeka pala, proizvodnja mesa itd., ali onda svako malo, s vremena na vrijeme se pojave neki događaji koji nanovo senzibilizira da tako kažem javnost kao i ovo što se događa posljednjih dana sa mlijekom, sa mikro toksinima u mlijeku i u tom dijelu su svi sad postali jako stručni. A radi se naime o sljedećem i onda na kraju što se događa, opet se krivnja svaljuje na onoga koji je najslabiji, na našeg proizvođača, a zamislite kontrolu te neispravnosti mlijeka i tih mikro toksina … našla inspekcija druge države. Pa to dovoljno govori samo za sebe. Ovo je jedna izuzetno loša poruka našim poljoprivrednicima koji su i tako u jednoj teškoj situaciji, koji jednostavno mnogi su na koljenima i mislim da ovaj događaj uistinu zahtijeva jedno posebno gledanje, jedno posebno osvrtanje poglavito jer se radi o hrani o kojoj stalno govori da je strateška, da je bitna, a jednostavno se dozvoljava jedan nekontroliran uvoz a kod nas jednostavno postoji kontrola i potrebno je vrlo jasno reći. Postoji kontrola kod nas konkretno u križevačkom laboratoriju postoji kontrola i potrebito je učiniti kontrolu koja će se dogoditi do police, a ne kada se taj proizvod nađe na polici. Dakle, ponavljam ponovo na ovom mjestu o ovoj problematici i da se ne ide ishitreno, da se ne optužuje one koji uistinu podnose najveći teret. Nadalje, glede same opreme u koju se stavlja ta hrana isto možda držim potrebitim reći da nije dovoljno osviještena javnost glede te opreme u koju se sprema hrana. Godinama je bilo razmišljanje potrošača da je bitna zdrava hrana ne računajući na ono okružje znači na tu ambalažu u koju se stavlja ta hrana a vrlo je jasno i jednostavno da dolazi do interakcije. Dakle, do interakcije između hrane i te ambalaže u koju se sprema. I danas je danas je takav stav zasigurno pogrešan budući da materijali i predmeti koji dolaze neposredno u dodir sa hranom nisu nereaktivni, te različitim interakcijama sa hranom ili okolišom izravno mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane. I u svakom slučaju pohvalno je za reći da se u posljednje vrijeme takav trend mijenja jer hranu koja je zapakirana u ambalažu treba promatrati kao cjelinu, odnosno kao kompletan proizvod što je vrlo bitno kod odabira najbolje vrste ambalaže. Taj trend kao i važnost područja materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir sa hranom potvrđuje i veliki broj EU propisa, dakle o kojima sam govorio ranije za različite vrste materijala i predmeta koji prije nekoliko godina uopće nisu postojali, dok zakonodavstvo za hranu uključuje i vodu za piće obuhvaćeno gotovo u potpunosti samo se nadograđuje. Potrošači danas drugačije promišljaju i postaju zahtjevniji uzimajući u obzir zdravstveni ali i ekološki aspekt materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, te je posljedica toga iznalaženje novih vrsta materijala kao i ekspanzija ambalaže od tih materijala na tržištu. Današnji su trendovi rezultirali razvojem novih tehnologija pakiranja kao i pojavom aktivne inteligentne ambalaže te recikliranim i biorazgradljivim materijalima. I sad je bitno je spomenuti da se pod aktivnim materijalima i predmetima smatraju materijali i predmeti koji se zapakiranoj hrani produžuje rok trajanja ili održava ili poboljšava stanje. Njihova je svrha da namjerno sadrže sastojke koji otpuštaju ili apsorbiraju tvari ili iz zapakirane hrane ili okoline koja okružuje hranu. Nadalje je tu inteligentna inteligentna isto tako materijali i predmeti koji prate stanje zapakirane hrane. Posebna se pozornost daje u svakom slučaju ovdje na reciklirane materijale i njihovoj ponovnoj upotrebi. Mislim da ima tu gledišta glede održivog razvitka i oni su u posljednjih nekoliko godina na tome području zabilježeni najveći pomaci. No, ni jedna se stvar ne može potpuno uporabit ni beskonačno. I zasigurno i ovim uredbama izuzetno mjesto, dakle plastika kao svakodnevni naš pratitelj mi to vidimo u svakoj ambalaži da plastika se definira na različite načine. Ali naravno da je bitno kako se i postupa i ona je najzastupljenija itd. Dakle, Dakle, i u svakom slučaju potrebno je još reći da i proizvodnja i pakiranje hrane se uvode i moderne tehnologije poput korištenja nano čestica itd. Tako da to bi zahtijevalo jedno dulje vrijeme da se o tome očitujemo, očitujemo, ali zasigurno treba i to uzeti u obzir. No, u svakom slučaju materijali i predmeti u dodiru s hranom ne smiju prenositi, važno je podvući tu, ne smiju prenositi na hranu tvari u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati neprihvatljive promjene u sustavu u sustavu hrane. mi zasigurno proizvodimo kvalitetnu hranu i u tom smislu dakle držim da će i ove izmjene pomoći. Ali budući da mi vrijeme ističe evo ja ću prepustiti kolegi. Hvala lijepa. Drugi dio u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Petar Čobanković. Izvolite. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, hvala lijepo poštovani kolega, poštovane kolegice i kolege. govoriti koliko mi vrijeme dozvoli na ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima s konačnim prijedlogom zakona i želim naglasiti da je ovo jedno vrlo bitno i važno područje za Republiku Hrvatsku, važno područje kako po pitanju zdravstva, tako isto i važno područje po pitanju poljoprivrede. Ono što bih u samom startu želio naglasiti da je ovo jeste usklađivanje sa zakonodavstvom EU i ovaj Zakon, izmjene i dopune zakona jesu ja bih rekao daljnje usklađivanje ili gotovo u potpunosti usklađivanje sa određenim uredbama i odredbama sa zakonodavstvom EU. Ali što želim naglasiti želim naglasiti potrebu da Hrvatska kao zemlja i dalje i u poljoprivredi, ali i u proizvodnji hrane ostane slobodna od genetski modificiranih organizama. Želim naglasiti da je ovo područje do 2005. godine bilo regulirano Zakonom o zaštiti prirode. Potom 2005. godine usvojen je Zakon o genetski modificiranim organizmima. Želim podsjetiti da smo u 2005. godini kao ministarstvo imali jednu intervenciju kada smo utvrdili da u određenom sjemenu kukuruza je utvrđeno veće učešće genetski modificiranih organizama i tada smo išli u pravcu uništavanja, znači sklanjanja iz prirode tih zasijanih, na tim zasijanim površinama ili bolje rečeno uništavanje tog usjeva toga hibrida kukuruza. Da smo i na taj način rekao bih počeli kontrolu genetski modificiranih organizama u sjemenu, što je vrlo bitno za naglasiti. I kada smo utvrdili veće količine u određenom usjevu to smo išli i uništiti kako ne bi došlo do zagađenja u okoliš u okoliš u RH. Ono što je posebno bitno za naglasiti za RH važnost kvalitetne i zdrave hrane. To je nešto što bi trebalo RH stvoriti bolje pretpostavke i za ono što je ja bih rekao jedna od naših komparativnih prednosti, a to je za daljnji razvoj turizma za dolazak što većeg broja gostiju koji bi praktično na prostoru RH trebali biti konzumenti i potrošači i hrane iz RH. I zbog toga je vrlo bitna i važna kontrola GMO-a i rekao bih daljnje inzistiranje da Hrvatska bude slobodna. Naravno ovaj zakon stvara i određene pretpostavke, on je usklađivanje s zakonodavstvom EU. U ovom U ovom zakonu ugrađuju se uredbe kojime je ovo područje regulirano u EU i to uredbe koje se odnose na prekogranični prijenos prijenos GMO-a na genetski modificiranu hranu i hranu za životinje, zatim pravila vezana uz prijavu za odobrenje nove GMO i hrane za životinje kao i notifikacije o postojećim proizvodima i slučajne ali tehnološki neizbježne prisutnosti GMO materijala koji je pri procjeni rizika povoljno ocijenjen, detaljna pravila vezana za referentni laboratorij zajednice za GMO i uspostavi sustava za razvoj i dodjeljivanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka za GMO. Ono što bih ja ovdje želio upozoriti vezano je za odredbu u prijedlogu zakona gdje kaže odobrenje za stavljanje GMO hrane i GMO hrane za životinje po kao što sam rekao prijedlogu ovoga zakona izdaje ministar nadležan za zdravstvo dok je u važećem zakonu iz 2005. i izmjenama iz 2009. godine je stajalo da ministar zdravstva izdaje odobrenje, ali da je trebao imati suglasnost ministra poljoprivrede što držim da bi isto tako bilo dobro da se i u ovome zakonu naglasi i potreba suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. što više kazati o ovome zakonu? To jeste jedan iskorak u daljnjem usklađenju našeg zakonodavstva s zakonodavstvom EU i to je nešto što je bilo potrebito da učinimo, ali isto tako želim naglasiti još jednom potrebu da Hrvatska ostane GMO slobodna država. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljena je na vaše izlaganje replika. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. podvukli ste onaj momenat da je potrebno da Hrvatska ostane slobodna od GMO hrane. Apsolutno suglasan sam, ali s time su suglasni gotovo 90% građana u našoj zemlji. Samo je malo čudno da se jednostavno ova problematika ne osvješćuje dovoljno u javnosti. I donošenje ovog zakona isto tako hitnoća mislim da je zahtijevalo jednu dulju raspravu. Pa nakon onog vremena kada su se naše županije očitovale, evo ja tu imam popis svih tih županija, prva je bila Istarska županija koja se očitovala slobodnom od GMO hrane, nadalje sve redom. Pa pogledajte i u samoj EU isto tako ova zelena zelena karta govori dakle kakvo je stanje. Mislim da u tom dijelu treba svakako na tome inzistirati, ali isto tako inzistirati na tome da u našoj zemlji postoji dovoljno potencijala za proizvodnju kvalitetne hrane. No nažalost, ove godine i prošle godine svjedočimo tome trendu nažalost propadanja hrane i smanjivanje proizvodnje hrane i ova posljednja događanja isto ne idu u prilog tome. Tako da mislim da treba na tome izuzetno inzistirati jer mi potencijale imamo i možemo proizvoditi kvalitetnu hranu. Naravno, samo proizvođačima treba osigurati uvjete da bi to mogli. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega ja bih se u velikoj mjeri s vama složio i rekao bih da ovakvim zakonima koji u mnogo čemu senzibiliziraju hrvatsku javnost bi bilo dobro da se išlo u pravcu provedbe određene javne rasprave, da je širi krug zainteresiranih mogao sudjelovati u toj raspravi i dati svoje određene prijedloge, a često čujemo ispriku da je zbog potrebe određenih rokova i Da, ako gledamo da poslije 14 mjeseci pošto je ova koalicija i ova Vlada preuzela odgovornost za vođenje RH dolazi ovaj zakon. Taj prijedlog je mogao doći i prije 6, 7 mjeseci pa se mogla stvoriti i dobra pretpostavka za jednu dobru rekao bih javnu raspravu. Ja ono što bih ovdje rekao je da je ovaj zakon gledajući čisto usklađivanje sa pravnom stečevinom EU da je on, nemam primjedbi. Ali ono što ja želim potrebu da RH zbog onoga o čemu ste i vi govorili bude prepoznata po zdravoj i kvalitetnoj i hrani slobodnoj od genetski modificiranih organizama jer je to nešto što je prepoznatljivost hrane iz RH. A upravo, rekao sam, i zbog sve većeg broja turista koji dolaze u RH i zbog sve veće mogućnosti plasmana naše hrane na rekao bih domaćem tržištu a što je isto potrošnja u turizmu se isto može smatrati izvozom najkvalitetnijim i najboljim izvozom jer roba ne prelazi granicu, državno granicu nego se potroši na domaćem teritoriju. I zbog toga ja apeliram da i dalje ostanemo slobodni od genetskim modificiranih organizama. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani zamjeniče ministra zdravlja, a i s druge strane ministar graditeljstva koji će ipak morati malo pričekati, s obzirom da nas se izgleda više ovdje javilo nego što se u prvi trenutak očekivalo. Ja ću govoriti o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a kolega Baranović će govoriti o GMO organizmima. Ovim zakonom u hrvatsko zakonodavstvo uvodimo odredbe 7. Uredbi Europskih i čini mi se možda zanimljivo zaista u vrlo kratkim, najkraćim crtama samo vidjeti šta zapravo unosimo u hrvatsko zakonodavstvo, šta su uopće teme kojima se ove uredbe bave. Dakle Uredba 1935/2004. govori o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji u dodiru s hranom ili kao dio pakiranja, bilo otpuštaju određene tvari kako bi produljili trajnost ili očuvali, odnosno poboljšali stanje zapakiranog proizvoda ili da li određenu informaciju o potrošaču.

tiče se proizvodnje materijala koji dolaze u dodir s hranom. Dakle, ona prvenstvo propisuje ujednačenost i kontrolu kvalitete s naglaskom na zaštitu zdravlja ljudi i očuvanja sastava i organoletičkih svojstava hrane. Uredba 1895/2005. propisuje koje tvari nikako ne smiju doći u dodir s hranom kroz pakiranje, među njima spominje i, ako sam ja to dobro dešifrirao i bisfenol A i B koji se često spominje i u medijima i u onim raznim povremenim slučajevima, aferama kad se takvih tvari nađe previše u bilo u pakiranjima hrane, bilo u nekim drugim proizvodima. Uredba 450/2009. ponovno se bavi aktivnim i inteligentnim materijalima. Tu mi se čini zgodno opće vidjeti šta su aktivni i inteligentni materijali. Aktivni materijali su oni koji sadrže tvari koje otpuštaju u hranu, dakle pakiranje otpušta u hranu neke tvari s ciljem bilo produženja njezine trajnosti ili očuvanja kvalitete. Tu mogu također spadati i aditivi i enzimi koji onda osim pod ovu regulativu spadaju i pod regulativu koja uređuje pitanje samih aditiva i enzima u hrani. Inteligentni materijali su pak oni koji korisniku daju informaciju o stanju hrane najčešće i mogu se nalaziti na vanjskoj strani pakiranja odvojeni od hrane barijerom koja onemogućava migraciju čestica u samu hranu. Uredba 282/2008. bavi se recikliranjem, propisuje kriterije kojim moraju odgovarati materijali koji se nakon reciklaže ponovno koriste u pakiranju hrane. Tu je posebni naglasak stavljen na eliminiranje kontaminacije do koje može doći upotrebom, prethodnom upotrebom, najviše se ovdje radi o plastici, ali i drugih materijala. Jer mi naravno ne možemo niti predvidjeti, a ne možemo niti znati u dodir s čime je sve određena ambalaža došla prije nego što smo je onda reciklirali i ponovno upotrijebili u pakiranje hrane, tako da je to zaista jedno važno područje koje treba vrlo precizno regulirati. Uredba 10/2011. propisuje opći sastav, uvjete, specifične uvjete, ograničenja za materijale, otpuštanje odnosno migraciju čestica, kombiniranje s drugim materijalima za pakiranje, pa onda kako se dokumentacija vodi, pa kako se testiraju materijali, opet sa posebnim naglaskom na migraciju Ta uredba sadrži i listu unije koja se sastoji od 885 raznih tvari, odnosno kemijskih spojeva koji se mogu koristiti kao materijali za pakiranje hrane, a naravno bez ikakve sumnje ta odredba propisuje i kako se tretiraju i šta se radi sa onim materijalima, odnosno kemijskih spojevima koji nisu među tih 885 na unijinom popisu. I zadnja je Uredba 284/2011. koja se tiče uvoza plastičnih kuhinjskih proizvoda iz Kine i Hong konga. S obzirom na učestalo ili češće nego što bi trebalo biti prisustvo potencijalno kancerogenih tvari u prevelikim količinama u tim proizvodima. I to je zapravo, kolegice i kolege, to je zapravo EU što se tiče nas ovdje u Saboru, što se tiče zakonodavstva. Iza ovog zakona koji ima nekih desetak članaka i nekoliko stranica, zapravo se kriju stotine i stotine stranica svaki od tih, svaka od tih uredbi u sebi onda vuče na jednu, dvije, tri, četiri, osam slijedećih uredbi ili direktiva. I naš posao će ovdje biti da u onom dijelu u kojem je to moguće, neće to uvijek biti tako, ali da ipak zadržimo neku razinu kontrole nad time šta zapravo unosimo u hrvatsko zakonodavstvo. To sve skupa izgleda kao ogromno administriranje i kao ogromna količina nepotrebnog posla, s druge strane treba imati na umu, evo recimo pogotovo u ovom slučaju, ovdje se baš radi o zaštiti našeg zdravlja, svih nas i života, dakle bazično u osnovi je to jedna pozitivna namjera. tipično za EU propisano u ogromnoj količini teksta i raznih propisa koji su međusobno povezani u jednu gotovo nerazmrsivu mrežu. Međutim, ono što će biti naš posao a to mi u klubu HNS-a pogotovo kao liberali imamo potrebu istaknuti je da u svoj toj gomili propisa koja će ovdje dolaziti i sa najboljim namjerama s kojima su ti propisi napravljeni, uvijek ćemo morati paziti i moramo paziti da pod isprikom zaštite zdravlja, ili zaštite okoliša ili neke treće zaštite zapravo ne unesemo u vlastito zakonodavstvo neka ograničenja i neke odredbe koje nemaju opravdanje u onome na što se pozivaju i u onoj mjeri ne ostvaruju ciljeve za koje tvrde da ostvaruju, a s druge strane unose ograničenja, dodatnu administraciju, dodatni posao i dodatne probleme svima nama u RH. U svakom slučaju mi naravno podržavamo ovaj zakon o tome nema spora, međutim iskoristili smo ovu priliku da na sve skupa podsjetimo da pred nama je jedan veliki ogromni posao i ogromna odgovornost koju do sada nismo imali jer propisi EU su u mnogome bitno teže prohodni nego zakoni koje smo do sada donosili u Hrvatskom saboru. I drugi dio poštovani zastupnik Petar Baranović u ime istog kluba HNS-a. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, poštovana gospođo ministrice, štovane dame i gospodo. Ovaj zakon kad ga uzmete u ruke i počnete čitati zapravo vrlo šturo djeluje i u principu se svodi na navođenje svih onih uredbi EU koje koje su bitne u ovom području i koje ovaj zakon na neki način stvara kao formalno pravni okvir, pretvara u formalno pravni okvir na koji bi se trebale referirati i Hrvatska, naravno i posebice po pristupanju u EU. Što reći o području koje pokrivaju te uredbe, koje pokriva ovaj zakon i koje bi trebale u budućnosti i pokrivati i odgovornost Hrvatske politike. O GMO tehnologiji u svijetu postoje velike dvojbe. Postoji određena razina skeptičnosti, međutim svjesni smo i svjedoci činjenice da je u svjetskom gospodarstvu, u svjetskom agraru GMO tehnologija odavno izuzetno dominanta, da je izvor profita i dominacije poslovne pa čak i političke vrlo jakih svjetskih kompanija kao što su Paint, Du Pont, Monsanto … Neke od kompanija koje su prisutne sa svojim proizvodima i na hrvatskom tržištu tako da uz dužno poštovanje prema kolegi Čobankoviću ja sam osobno malo skeptičan koliko smo mi GMO free zemlja. Nisam siguran, ne bi baš za tu stvar stavio ruku u vatru. Koliko je to zapravo područje zapravo interesantno i koliko dvojbi i opreza izaziva svjedoči činjenica o broju navedenih uredbi koje pokrivaju to područje sljedivosti, kontrole, prometa, korištenja GMO proizvoda. U samoj EU i kad uzmete te materijale i počnete ih printati onda shvatite da je to prilično opsežan set pravih propisa koji ulazi u svaki mogući detalj i onako ne razmišljajući malo o suštini materije o kojoj se govori mogli bi čak i posumnjati da se radi o prenormiranosti. Međutim oprezu kad je ovo pitanje nikad dosta. HNS naravno ne pristupa ovom problemu konzervativno niti sa predrasudama ali cijenimo činjenicu da je veliki dio svjetske znanosti koja se bavi genetikom i biologijom vrlo skeptična i ne izražava određene opreze. Iz tog razloga mi u HNS-u podržavamo preuzimanje ove detaljne pravne materije ali isto tako i ukazujemo i apostrofiramo na potrebu da hrvatska politika posebice ministarstvo koje je predlagatelj ovoga zakona ali i Ministarstvo poljoprivrede u provođenju svoje politike u budućnosti bude vrlo oprezno, vrlo dosljedno u primjeni propisa i da se prema ovom problemu odgovorno ponašamo budno prateći kakav će odnos prema GMO-u, GM proizvodima, GMO tehnologiji u budućnosti imati svjetska znanost. U svakom slučaju činjenica da ovim prijedlogom zakona usklađujemo pravnu stečevinu EU odnosno hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom i da stvaramo formalno pravni okvir da i ovaj dio normi

Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljeno je 7 replika, pa ćemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi kolega. U potpunosti se slažem s ovime što ste govorili i ovo što ste upozorili. Prvo što ste upozorili na odgovornost politike prema GMO hrani. Sasvim sigurno da u svijetu postoji dominantan GMO politika i ja izražavam sumnju koliko smo mi uopće čisti, mada govore da u Hrvatskoj gotovo da nema GMO hrane. Koliko o GMO hrani znamo? Koliko znamo o proizvođačima GMO hrane? Ili je onima koji su izuzetno jaki u svijetu stalo da nište ne znamo o tome. Koliko su hrvatski građani o tome educirani. Recimo sve ono što se događalo primjerice u Južnoj Americi, nasilje nad kojim se GMO hrana i GMO proizvodi stavljaju na tržište upozorava da moramo biti vrlo oprezni i upravo ono što je kolega rekao da hrvatska politika mora biti vrlo odgovorna, vrlo oprezna i da tu nema stranke, lijeve, desne, srednje da tu moramo svi biti u tome vrlo oprezni i moramo postići konsenzus. Jedino imamo sreću ako velike kompanije, globalne kompanije žele od Hrvatske napraviti oazu, imati jedno od čistih područja lišenog GMO hrane tada sasvim sigurno mi ćemo imati malo utjecaja. Tada ćemo imati tu sreću. No s pametnom politikom

indirektno sasvim nismo GMO prizemlje, direktno možda u primjeni sjemena u sijanju kultura. Mislim da o tome može puno više kolega Čobanković reći kao dosadašnji, donedavni resorni ministar ali indirektno u svakom slučaju ne jer je potpuno jasna činjenica i poznata da smo uvoznici recimo primjerice velike količina soje koje nam služe za dohranu stoke u manikulturi, a isto tako oni koji su dobro upućeni znaju da je danas na globalom tržištu soje koja se koristi za te svrhe dominantna tehnologija upravo onih kompanija koje sam naveo u svom izlaganju. I ovaj put se ja slažem s vašom replikom apsolutno držim da hrvatska politika mora imati odgovornost kada je u pitanju primjena GMO tehnologije da znanstveni krugovi koji upozoravaju … određene znanstvene teze su vrlo referentne znanstvene kuće i znanstvena imena i da su se u tom području bit ću slobodan čak i primijetiti događale neke čudne politike pa i izvan političke stvari i radnje kada je bilo otpora u pojedinim zemljama. Ono što je u najmanju ruku moramo postići to je da vrlo odgovorno čuvamo banku sjemena i da u najmanju ruku u budućim godinama bez obzira na sve vodimo takvu politiku da hrvatsko poljoprivredno tlo odnosno zemljište sačuvamo od ishitrenih primjena onoga što nije apsolutno dokazano i atestirano. Zbog budućnosti budućih generacija, sigurnosti, zdravlja nemamo se pravo igrati niti mi biti područje eksperimenata. Dakle u ovom slučaju budimo džentlmeni i pustimo da prvi prođu kroz vrata. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I sljedeća replika poštovani zastupnik Željko Reiner. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče. Pa gospodine zastupniče, potaklo me ono što ste rekli vaša rečenica da sumnjate da Hrvatska nije slobodna od GMO-a, to je vrlo logično i pogotovo ovo sada što ste u odgovoru na replici je nešto s čim se ja potpuno slažem. to me potaklo da kažem da mogućnosti otkrivanja GMO-a su nevjerojatno složene, komplicirane, zahtijevaju multidisciplinarni pristup i silno skupe. I sada dolazimo i na ovaj zakon i na određene odrednice tog zakona koji se tiču nacionalnih referentnih laboratorija itd. sigurno u ovom času nisu u mogućnosti apsorbirati i analizirati veću količinu GMO proizvoda u relativno kraće vrijeme, a posebno je problem financiranja toga. Jer ako stvorimo jednu obvezu da ćemo mi sami kontrolirati GMO proizvode itd., a onda znajući kako stvari funkcioniraju kada se kreše proračun itd. uskratimo novce za to onda će to sve ostati samo prazno slovo na papiru. Mi nećemo kontrolirati proizvode na svom tržištu jednostavno zato jer nećemo uložiti ogromna sredstva, a ponavljam zato je potrebno uložiti ogromna sredstva imati vrlo složene metode da bi se dokazalo postojanje ili nepostojanje GMO-a u nekom proizvodu. tu je isto jedno od pitanja vezanih upravo za ona pitanja koja ste i vi postavili. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega upravo zato sam i apostrofirao potrebu da hrvatska politika bude odgovorna. Naime, nisam medicinske struke ali moja naobrazba me približila genetici i biologiji prilično detaljno i slažem se s vama da je za efikasnu kontrolu i nadzor ispitivanja koje je potrebno provesti da bi se određeni proizvodi atestirali, potrebna je izuzetno skupa tehnologija da su to procesi, eksperimenti i testiranja koja jako puno koštaju. iz tih razloga sam upravo naglasio još jednom mi u HNS-u smatramo da u ovom pitanju treba posvetiti dužnu pažnju i u budućim godinama moramo stvoriti pretpostavke za kvalitetan i efikasan rad Nacionalnog referentnog laboratorija za GMO. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. lijepo gospodine predsjedniče. Evo poštovani kolega ja spadam u onu veliku grupaciju građana Hrvatske negdje 98% ljudi vjerojatno koji se baš stručno ne mogu izražavati o GMO-u i ne mogu o njemu govoriti ali jedu svakodnevno jedu. Vi ste rekli da postoji skeptičnost o GMO-u. u Hrvata nema skeptičnosti prema GMO-u jer su se hrvatski građani odredili da ne žele GMO da žele hranu bez GMO-a da žele državu bez GMO-a. tako da ja ne vidim tu nikakvu skeptičnost nego vidim jednu odlučnost. Ono što mene muči je ustvari činjenica da mi ovim zakonom ovako na jedan ishitren način uvodimo GMO i ovdje je već dosta bilo rečeno da nećemo moći kontrolirati nego ćemo legalizirati i bez kontrole će se to provoditi, nećemo znati što se događa. Nismo proveli širu raspravu, a kao što je ovdje rečeno iza ovih par stranica zakona se krije stotine i stotine drugih uredbi i stranica i pravilnika, stotine i stotine nepoznanica. mislim da je ovo preozbiljna stvar da bi je ovako brzo ishitreno gurali iako znam da nas rokovi tjeraju i vežu ali mislim da građani važniji od rokova, da je to na neki način bitnije i da smo ipak morali napraviti malo jače i bolje upoznavanje i pripremiti se za te europske norme koje nam se nameću. A kakvi smo mi ljudi i kako ćemo to kontrolirati govori i činjenica da smo od državnih struktura vrlo skloni koga prvo optužiti kada se nešto dogodi neki cirkus. Prvo optužimo naravno svoje proizvođače. Tako da je ovaj zakon i ove uredbe odredbe koje se donose će ustvari uvije ići na teret i štetu hrvatskih građana. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Hrg, ovaj zakon ja PZE tzv. zakon usklađujemo sa pravnom stečevinom EU i on je u kontekstu jednog procesa za koji smo se svi odredili. Prema tome ne možemo malo sim, malo tam što bi rekli ljudi iz Zagorja. Što se tiče određenja hrvatskih građana da ne žele GMO free zemlju, ja sam isto zagovornik toga osobno i zato sam apostrofirao da budemo u ovom području vrlo oprezni i da ne budemo ishitreni i da ne trčimo prvi kroz vrata. Ovo što ovaj zakon stavlja u sustav pravnih normi Republike Hrvatske, odnosno dodaje nove reference na koje se mi moramo referirati kad je u pitanju kontrola, sljedivost primjera i sve ostalo samo je jedan dodatan napor i korak da budemo dobro normirani i da stvorimo pravne okvire za provođenje odgovorne pametne politike. A što se tiče budućnosti ulaska GMO-a u Hrvatsku ili činjenice da li je ona već danas, ponavljam da li je ona već danas prisutna u Hrvatskoj to je tema za detaljniju raspravu za koju se moramo malo kvalitetnije pripremit. Hvala na pažnji. Četvrta replika i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite poštovani zastupniče. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Pa evo vi ste gospodine Baranoviću i prethodnik Kolman zapravo vaš iznijeli dvije prilično mislim i podijelili zapravo ono što je većina nas misli: pod jedan, da smo mi zapravo zaista stiješnjeni tim okvirom europskog zakonodavstva i da se u tim okvirima tih raznoraznih uredbi ćemo morat u budućnosti očit tražit najbolje modalitete da koliko toliko zaštitimo svoje interese. A s druge strane činjenica je da što se tiče GMO-a da se svi mi kao ljudi, mislim vidimo što jedna plijesan, kakvu paniku jedna plijesan, jedan aflotoksin stvori kod potrošača kad je riječ o mlijeku. A što naši ljudi i mi kao potrošači možemo mislit kad je riječ o GMO-u i o tome što će oni kroz hranu koju ćemo unosit činit ne samo nama nego i našoj djeci, našem okolišu u kojem živimo i prostoru u kojem boravimo i kolika će zapravo biti štetno djelovanje u vremenu koje dolazi i na ljude i na njihove živote od takve vrste hrane koja očito neizbježno nažalost kuca i na naša vrata. No kad je riječ o ovom europskom zakonodavstvu, postoji i tu prostor i mislim da tu predlagatelj mora naći malo više truda uložit pa da i u okviru tih uredbi nađe bolje mehanizme da se zaštite potrošači. Pa tako primjerice naš predlagatelj ovdje se poziva na Uredbu 1830/2003 o označavanju GMO proizvoda, ali ta uredba nije zabranila da se taj proizvod jasnije označi označi na ambalaži primjerice. Mi samo preuzimamo tu uredbu ali ona ne reducira kako ćemo mi primjerice označit ambalažu GMO proizvoda. Mi ćemo kao klub zastupnika iskoristit priliku pa predložit dodatno primjerice označavanje te ambalaže što nam ni ta uredba ne brani, što zakonodavac nije predložio. Hvala. Imate odgovor na repliku? Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa. Kolega, u svom izlaganju sam kazao jer vrlo oprezno treba izlazit sa činjenicama, dakle postoji određena razina skeptičnosti u svjetskim znanstvenim krugovima i zapravo je svjetska znanost koja se bavi genetikom podijeljena na dva pola. Jedan je zagovornik GMO-a, drugi je protivnik koji izražava rezerve i pri tome iznosi određene znanstvene hipoteze. Opreza radi, bez da prejudiciram koja je strana u pravu, opreza radi sam iznio stavove i u svoje osobno, a i u ime HNS-a kad je u pitanju GMO tehnologija. Inače sam zagovornik da imamo vrlo rigorozan sustav i da kontroliramo kvalitetu hrane koja se ne samo proizvodi nego posebno i one koja se uvozi u Republiku Hrvatsku i u tom dijelu se mogu apsolutno složit s vama. Hvala. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Frano Matušić. Izvolite poštovani zastupniče. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Već dosadašnji tijek rasprave je pokazao da je potrebna jedna široka rasprava društvena oko kvalitete hrane koju konzumiramo i da je potrebno i u Hrvatskom saboru progovoriti o tome na način na koji smo danas otvorili ovu temu oko GMO-a vezano za usklađenje s uredbama Europske unije. Ja mislim da će nam uredbe Europske da postignemo određene standarde koji su sasvim sigurno viši nego što su danas standardi u Republici Hrvatskoj. Zašto to govorim? Ja ne dijelim samo skepsu sa kolegom Baranovićem nego mislim da doista i u Hrvatskoj već prisutni su GMO GMO hrana, dakle genetski modificirani organizmi i u tom smislu evo reći ću jedan primjer. Svi znamo dole u Dalmaciji postoji jedna vrsta loze koju ne treba zalijevati, čije grožđe možete konzumirati bez ikakvih posljedica, međutim ne možete napravit vino, odnosno ne smijete napravit vino jer ste dobili čisti otrov. kakvoj je tada lozi riječ? Naravno da je riječ o GMO lozi koja se može konzumirati kao hrana ali se ne može proizvesti vino. Prema Prema tome, sasvim je jasno da su ti proizvodi odnosno da je ta hrana već prisutna na našem tržištu. Ono što nama nedostaje je kontrola, nadzor kvalitete hrane o čemu je kolege Reiner u svojoj replici govorio, koja je sasvim sigurno skupa, koja zahtijeva izdašna sredstva, ali to je nešto bez čega hrvatsko društvo u ovom području ne može dalje kvalitetno naprijed. Ta kontrola je potrebna radi svih naših građana, prvenstveno radi zdravlja naših građana, a zatim naravno i radi prepoznatljivosti naše proizvodnje. Kolega Čobanković je rekao da, kvalitetna hrana, GMO free to je apsolutno dobar brend ali to trebamo apsolutno provesti u svim područjima proizvodnje i obrade hrane i to treba biti naše strateško opredjeljenje. naše strateško opredjeljenje. Od toga mogu profitirati samo poljoprivrednici i svi oni koji se bave proizvodnjom hrane. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Baranović i ja sam primijetio vašu dvojbu ili skepsu glede GMO hrane i u tom dijelu ja bih rekao da nisu naši građani samo skeptični, oni su protiv, gotovo 90% su protiv. U prilog tome govori da su svojevremeno naši građani potakli na Facebooku, osnovana je grupa "Stop GMO hrani", onda je pokrenuto potpisivanje peticije itd. U tom smislu su i županije se očitovale dakle slobodne od GMO hrane, pa evo moja Koprivničko-križevačka je 2004. potpisala i zasigurno to dovoljno govori samo za sebe. Ali meni je posebno važno ono što ste vi spomenuli da je potrebno potaknuti odgovornost Ministarstva poljoprivrede, ako sam dobro primijetio. Apsolutno, potrebna je odgovornost i potrebno je da se osiguraju uvjeti onima koji mogu proizvoditi kvalitetnu hranu hranu o čemu ne svjedočimo. Ali isto tako želim reći da je potrebna odgovornost i u kriznim situacijama koje se događaju kao na primjer ova koja se dogodila sada sa alfa toksinom. I odmah u takvoj situaciji ministarstvo optužuje one najslabije one naše mljekare, iako je vrlo jasno da postoji kod nas u središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka u Križevcima dakle kontrole, laboratorijima prerađivača mlijeka isto tako postoje kontrole. trebalo da se te kontrole naprave prije nego to mlijeko dospije na police. A onda nama inspekcija susjedne države kaže nije to ispravno. Pa to je toliko štetno i neodgovorno za proizvođače mlijeka da uistinu nema se tome što više dodati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Petar Čobanković. Izvolite poštovani zastupniče. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Vi ste izrazili dosta skeptičnosti o način provedbe dosadašnjih zakona i rekao bih dosta skeptičnosti da li je Hrvatska GMO slobodna. A teško je kazati da je Hrvatska u potpunosti GO slobodna, ali je sukladno važećim zakonima koji su moram kazati vrlo konzervativni. I ovaj dio, ovih izmjena i dopuna su dio europskog zakonodavstva koje je u usporedbi sa uvjetno rečeno američkim ili slično vrlo konzervativan prema GMO-u. Ali je on rekao bih liberalniji od našeg dosadašnjeg zakona koji smo mi imali iz 2005. i 2009. godine. I ja sam rekao u svojoj raspravi da mi moramo slijediti, moramo se uskladiti, ali u isto vrijeme mora biti prepoznatljivost našeg rekao bih brenda, hrane, da Hrvatska bude slobodna od GMO-a. To je poanta. Ne moramo uvijek biti do zakona ili preko zakona, a da ne bi bili preko zakona potrebito je imati adekvatne institucije koje mogu izvršiti određene analize i provjere. mi smo 2005. godine provjerom sjemena kukuruza koje smo izvršili kad smo imali mogućnosti utvrdili da određena vrsta odrđenog hibrida, određenog proizvođača ima nešto veće učešće GMO-a u svom sastavu nego što je dozvoljeno. I onda što smo učinili? Bez razmišljanja smo išli u uništavanje tih svih površina, a radilo se o nekih 6000 ha ne malih površina, ali je to bio jedan jasan pokazatelj o ovima o kojima ste vi pričali koji su se opredijelili vjerojatno da bi ostvarili veći profit, koji su se opredijelili. Bio im je jasan pokazatelj da im to u Hrvatskoj neće proći. I tako je slično i sa nekim drugim. Vi ste, netko je spomenuo soju, da.

Odgovor će bit vrlo kratak uvaženi gospodine predsjedniče. Kolega Čobankoviću, je li vi odista vjerujete da ste uništili sve što je ušlo? Stvarno vjerujete u to? Jer radilo se o sjemenu jedne od kompanija koje sam spomenuo u svom izlaganju, a činjenica je da su se i u drugim zemljama, vrlo moćnim zemljama sustavno borili protiv ulaska, da su se sustavno borili za GMO free zemlju i da su izgubili tu bitku. Zato i jesam apostrofirao potrebu da budemo oprezni i da se perma tome hrvatska politika u budućnosti i sad odgovorno ponaša. Činjenica je da je GMO sjeme došlo na hrvatske njive i ta činjenica dovoljno upućuje da budemo budni. A šta se tiče vaše konstatacije da je interes Hrvatske brend zdrave hrane autohtonih proizvoda poljoprivrednih ja se apsolutno slažem. Ja osobno preferiram samo ono šta je, ne samo šta je posijano na hrvatskim njivama, nego i ono što je proizvedeno u hrvatskim tvornicama. Milka čokolada u moju kuću nije ušla 10 godina. Dakle, nemojmo sumnjat u dobre namjere, ali počnimo vrlo sustavno, vrlo sustavno počnimo vodit računa o ovako ozbiljnim temama koje ulaze na sporedna vrata u vidu jednog vrlo kratkog zakona, pa kad pogledate na prvu čini vam se da je to čisto tehnička korekcija ali zapravo iza tog stabla krije se velika šuma. Hvala na pažnji. ministrice, zamjeniče ministra. Evo mi danas razgovaramo zapravo o ovoj točci 5. o Konačnom prijedlogu Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Zatim, razgovaramo o ovom Prijedlogu Zakona o deterdžentima. Hajde to nitko nije spomenuo. Razgovaramo, znači jer je 5 točaka zapravo 4 pardon spojeno zajedno o uvozu, izvozu opasnih kemikalijama i o ovom Zakonu o genetski modificiranim organizmima. Pa ja ću ovako reći samo najprije dvije, tri rečenice kad je riječ o hrvatskom izvozu. Uz grad Zagreb još samo 12 hrvatskih gradova uspijeva ostvariti izvoz veći od milijardu kuna. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nakon Zagreba Kutina je tako lani izbila na drugo mjesto najvećih izvoznika. Zagrebačko gospodarstvo je preko granice plasiralo roba u vrijednosti od 23,7 milijardi kuna što je trećina ukupnog izvoza od 72,7 milijarde kuna. Kutina koja godinama ostvaruje stabilan rast izvoza i u kojoj dominiraju učešće Petrokemije izvezla je lani čak 2,8 milijardi kuna. Na listi gradova izvoznika lani je uslijed gospodarske krize došlo do lomova pa je primjerice nekoć jedan od vodećih Split ispao s ove liste. Splitski je izvoz lani pao za više od 70%, sa 2,4 milijarde na 710 milijuna kuna. U 2008. je primjerice Split izvezao više od 3 milijarde kuna. Jasno tome treba pridodati lom ili slom brodogradnje. Šibenik je treći grad po visini izvoza, a lani ga je poboljšao za 27%, na više od 1,8 milijarde kuna. Varaždinci su eto izvezli neznatno više nego prethodne godine, milijardu 770 milijuna kuna dok je Rijeka imala podbačaj od 43% te je ostvarila milijardu i 720 milijuna kuna. je sličan i Puli, još i veći, čiji je izvozni rezultat pao s čak 3,3 milijarde kuna u 2011. na milijardu 590 Pula je tako tek neznatno ispred Karlovca koji iz godine u godinu izvozno jača, prije svega radi industrije koja proizvodi oružje. ove uredbe, na ovaj Zakon o hrani, da ga tako nazovem. Mi tu imamo 10-ak uredbi, ja ih neću sada citirati i čitati, ali ono na što želim skrenuti pozornost to su ove prekršajne odredbe članak 8. prijedloga zakona, znači o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Ovdje se predviđaju kazne od 50 do 100 tisuća kuna. Netko će reći da su te kazne male, netko će reći da su naprosto velike. Ja tvrdim da danas nema ozbiljnog proizvođača recimo mlijeka koji npr. ma ne u Istri nego svugdje ne otvara i neku mini-siranu ili mini-mljekaru. Ti ljudi su u jednoj katastrofalnoj materijalnoj situaciji, moraju trošiti, moraju ulagati ako žele nešto zapravo imati i možda bi bilo dobro da se kroz amandmane taj raspon kazni proširi. Da možda minimalna kazna bude 10 tisuća, ne 50 tisuća pa onda do 100 tisuća kuna. Što se tiče GMO-a moji prethodnici, moji kolege su manje-više sve rekli. Tu smo svi ja vjerujem na istim pozicijama. Neću ni ja previše o tome govoriti. I ja isto tako sumnjam da u dogledno vrijeme nećemo imati problema sa GMO-om. Možda danas nećemo, možda nećemo ni sutra ali već prekosutra možda i hoćemo i zato se slažem sa svim zastupnicima da je dobro, pod navodnicima kao što bi narod rekao "puhati na hladno". Jasno ne GMO i točka. Ono što isto tako treba reći kada je riječ o ovoj poljoprivredi jasno apsolutno suosjećam sa zbiljom hrvatskog seljaka ili hrvatskog sela. Oni se eto i ovih dana okupljaju na hrvatskim cestama. Nikako da potrefe termin, ili to čine prerano ili čine kada je prehladno. Normalno ne pozivam nikoga da to čini nego pozivam da se razgovara. I točno je što su manje-više svi ovdje zastupnici rekli da Hrvatska uvozi ne male količine mlijeka, da našeg seljaka često ucjenjuju uvoznici tog mlijeka, da nam prodaju mlijeko kojega kasnije povlače sa polica. Da li je to domaće, da li je to uvozno ne znam, ne ulazim sada u to ali poanta bi trebala biti da naš seljak može živjeti od svog rada, da može njemu od rada živjeti i njegova obitelj ili preživjeti i da zajednica od toga ima koristi. I kao što sam i jučer rekao ne treba nitko zavidjeti seljaku ako vozi traktor vrijedan 300 tisuća kuna jer on bez tog traktora ne može raditi, on je na neki način mali poduzetnik, obrtnik ne znam u takvoj jednoj svojoj formi. A zbog toga treba isto imati na umu da u pravilu ti ljudi imaju 300 i ne znam tisuća ili više tisuća kuna kredita. Konačno, sve im je pod hipotekom, od od naslijeđenog imanja do tog stroja i to treba imati na umu. Ja se slažem da ima seljaka koji danas žive natprosječno za hrvatske prilike, ali uglavnom naši seljaci rade natprosječno da bi živjeli ispod prosječnog. I utoliko im sigurno i zemlja i zajednica i Sabor prije svega Vlada, ministarstvo trebaju pomoći. Naš seljak je sigurno uvijek bio realan. Zašto je bio realan? Čvrsto je bio na zemlji jer je najbliži zemlji. Sa Vladom ja tvrdim da se on može nositi, sa lobijima, sa kapitalom jako, jako teško i tu on u pravilu gubi tu bitku. Slažem se, ništa lakše u ovoj zemlji nije radniku u jednome PURIS-u koji šuti u jednom GREDELJ-u koji ostaje bez posla, u malim obrtima itd., itd. Ali kad je riječ o ovoj hrani, kad je riječ o ovom mlijeku sad se spominju i neke MILKA čokolade, ne znam što je s njima problem, mi svi imamo pravo prije svega na istinu ali bojim se da će u konačnici ova histerija najviše koštati našega seljaka. Ono što treba isto tako spomenuti kako funkcioniraju institucije u sustavu kontrole Danas je objavljen jedan dobar, sjajan članak u Poslovnom.hr i onda između ostalog spominju pozivajući se na ovu aferu koja je izbila kad je bosansko-hercegovačka pogranična inspekcija pronašla u Dukatovim, Vindijinim pošiljkama mlijeka one sastojke pa onda između ostalog se da iščitati kako djeluje kako djeluje ili kako funkcionira inspekcija u Hrvatskoj. Činjenica je da su za kontrolu uvoza hrane na graničnim prijelazima i promet u trgovačkim tim lancima zadužene čak 4 inspekcije raspoređene u tri ministarstva i u najmanju ruku to izaziva sumnje da te službe mogu koordinirano nastupati. Veterinarska inspekcija ocjenjuje proizvode životinjskog podrijetla dok fitosanitarna provjerava tržne standarde za svježe voće, povrće i njih dviju vezane su uz Ministarstvo poljoprivrede. Sanitarna inspekcija nadzire proizvode biljnog podrijetla, no njezina je matica u Ministarstvu zdravlja, a gospodarski inspektori iz Državno inspektorata zaduženi za nadzor hrane u maloprodaji pripadaju Ministarstvu gospodarstva. Uz to uz sustav kontrole uključeno je još nekoliko državnih institucija poput Agencije za hranu, Veterinarskog instituta, Centra za kontrolu namirnica te Zavoda za toksikologiju. Znači puno inspekcija, puno nadzora, ali mnoge od njih su naprosto raspoređene u raznim tim ministarstvima i pitanje je koliko je to u končanici i učinkovito. Gospodarski inspektori Državnog inspektorata, rekoh nadziru tu kakvoću hrane, normalno za ljude, za životinje, u maloprodaji neovisno o zemlji podrijetla. Tijekom 2012. obavljeno je ukupno 11 233 službenih kontrola u kojima je utvrđeno 1150 povreda zakona zbog koji je doneseno 110 pisanih rješenja o zabrani stavljanja na tržište nepropisno označene hrane, odnosno hrane koja nije odgovarala propisanim zahtjevima kakvoće i 387 usmenih rješenja kojima je privremeno zabranjen promet proizvoda a vrijednost proizvoda stavljenih izvan prometa iznosilo je, nećete vjerovati svega 309 tisuća kuna, 577, 309, 577 kuna. Podnesena su i 823 optužna prijedloga nadležnim

Ovdje je jedna kazna veća od ovih 42 tisuće kuna. Granična sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja lani je zabranila uvoz 60 pošiljki hrane, a 4 su uništene. Na unutarnjem tržištu nije dopustila prodaju 9 700 proizvoda zbog nedopuštenih lijekova u dodacima prehrani, zaplijenila je i uništila 50 513 komada proizvoda za ilegalnog korištenih konzervansa, namirnicama u svježim tijestima. A kroz sustav brzog uzbunjivanja uništeno je 4 488 kilograma konzervi tune, 101 kilogram korijena čička i 184 komada nekih dječjih kašica. Ono što je međutim zanimljivo 2011. imali smo 28 610 kontrola, a 2012. svega 11 233 kontrole što će reći gotovo 1 naprema ili 40% u odnosu na godinu dana ranije. Jasno je, svi se mi zalažemo da te kontrole budu češće, da budu učinkovitije, da građani jasno time budu sigurniji. Kad govorimo o ovoj poljoprivredi neću više o tome, neću o GMO-u, reći ću samo za jedan detalj kojega eto iščitavamo danas, da poreznim dužnicima na selu neće više biti isplaćeno poticaji dok ne podmire svoje obveze. Prije smo, ovog zakona, znači jučer razgovarali o poticajima, poticajima u poljoprivredi, industriji su negdje oko 9 milijardi kuna, pola pola cirka. To je gotovo 8% proračuna RH i vidimo i vidimo kako nam ide, loše nam ide sa tim opterećenjima, ali bez obzira na sve ovaj moramo pokušati na neki način pomoći tom hrvatskom seljaku, mora opstati i želim vjerovati, iako mnogi sumnjaju da će sutradan kada Hrvatska 1. 7. uđe u EU, mnogi sumnjaju u to, njemu biti lakše. No, bez obzira na sve trebamo u svakom slučaju pomoći. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljene su replike. Idemo redom, prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite poštovani zastupniče. **Vinković, Zoran (HDSSB)** E gospodine župane slažem se ja da treba pomoć hrvatskom seljaku ali i kako gospodin zastupnik niste onda trebali dići ruku za, prošle godine za ono smanjenje od milijardu i po, gotovo milijardu i po kuna u programu za poljoprivredu. Na taj način je Hrvatska poljoprivreda, hrvatski seljak doveden u izuzetno tešku situaciju. Mi dan danas uvozimo negdje oko, preko 2, 2 milijarde dolara hrane, a uvozimo svašta. I nemamo nikakvu kontrolu, ama baš nikakvu kontrolu na taj uvoz. Nažalost došli smo i do toga da većina građana Hrvatske s obzirom na primanja ili ne primanja koja imaju, ne bi imala čak ništa ni protiv da jede tu zabranjenu tunu, povučenu iz određenih trgovačkih centara, da jede i GMO proizvode jer politika koja je dovela većinu tih građana ih je bacila doslovno na koljena. Nažalost tako i u Slavoniji. Pa evo ja vas pozivam da odemo u bilo koju trgovinu u RH, bilo koji trgovački centra, kao zastupnici svi odemo u te trgovačke centre pa ćemo vidjeti čime su napunjene te police. Dalmatinska smokva proizvedena u Srbiji ili pakirana u Srbiji, paška janjetina uvoz iz Rumunjske. Kakvu svinjetinu jedemo, kakvu teletinu, kakvu govedinu i što konačno uvozni lobiji uvoze? Neću spominjat lišće i banane.

Slučajno imam ove proračunske izdatke i bolje rečeno usporedbu siječnja 2012. sa 2011. ukupni prihodi su nešto manji, 1,7%, porez na dobit 3,2% veći je ali ću reći da su u ovom mjesecu siječnju u usporedbi sa siječnjem prošle godine subvencije koje su isplaćene kako u industriji tako i seljacima, 57,2% veći. Inače kad govorimo o tim subvencijama one dostižu iznos na godišnjoj razini ili o tome smo raspravljali jučer 9 milijardi kuna. 50% tih iznosa ide za poljoprivredu, ribarstvo, 50% ide za industriju. Začudio sam se i ja da je pri raspodjeli tih poticaja na neki način podzastupljena recimo Slavonija dok je zbog brodogradnje možda nad prosječno zastupljena obalna da se tako izrazi Hrvatske zbog problema koji imaju ti gospodarski subjekti. No bez obzira na sve te subvencije treba zadržati, treba iz pošteno raspodijeliti bez istih naš seljak jednostavno neće moći opstati kao što pitanje što će biti sa hrvatskom brodogradnjom sutradan kada ih kada ih ne bude bilo. A slažem se, slažem se apsolutno se slažem sa svim ovim primjedbama kada je riječ o našem uvozu. Ja isto ne mogu razumjeti da na policama u jednoj rodnoj, zlatnoj Slavoniji dolaze poljoprivredni ne znam kakvi proizvodi iz uvoza kada je ta ista Slavonija nekoć hranila 20 ili više milijuna stanovnika. Tu treba jasno imati malo više imati sluha ali tako skoro pri tom uvoznom lobiju teško da će stvari preko noći promijeniti. evo mi smo govorili s obzirom da je objedinjena rasprava pa onda ova prva točka je bila prijedlog zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom a u svezi s ovim što je prethodno rekao kolega Vinković. Dakle nije u Hrvatskoj problem u ambalaži, u onom što dolazi u doticaj s hranom, već je problem u onome što se nalazi u toj ambalaži. Izvana je to gladac, a iznutra je to jedan običan jadac. Ne treba se skrivat pred činjenicom da danas hrvatski građani se hrane običnim smećem iz uvoza. Mi izvozimo zdravu hranu a uvozimo hranu u najmanju ruku upitne kvalitete. Danas su police stranih trgovačkih lanaca u RH koji su preplaviti Hrvatsku postale kontejneri, smeća od hrane koje ne žele plasirati svojim građanima, nego to plasiraju ovdje nama u Hrvatsku, našim građanima. Porazna je, sramotna je gotovo nevjerojatna činjenica da su sve hrvatske vlasti otkad postoji hrvatska država dozvolile da mi danas imamo činjenicu da uvozimo od 40-45% hrane a da se u EU prosjek uvezene hrane u zemljama članicama kreće oko 8%. Pitanje vlastite proizvodnje hrane jedan je od elemenata suverenosti svake države i dok se svaka država članica EU bori za to da ima što veći udio vlastite proizvodnje hrane, mi dozvoljavamo da i tu postanemo ovisnici i robovi o hrani uvezenoj iz drugih zemalja. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite poštovani zastupniče. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Da, slažem se sa gospodinom Burićom kada kaže da nije problem u ambalaži već u onom što je u toj ambalaži. Ja bi rekao da hrana koja je na našim policama pa makar bila iz uvoza je obično smeće. Ne usuđujem se tako hrabro konstatirati ali dobro. Mi smo na neki način i skupi zašto, naši posjedi su mali, kuna je netko će reći pod navodnicima precijenjena iako ja stalno tvrdim, danas korigirati tečaj iste bilo bi naprosto subverzrivno ponašanje po opstanak nacionalne ekonomije i supstrata našeg građanstva, možda su i male subvencije, a gdje je najveći problem Prije svega u našemu standardu. Naši građani jednostavno nisu više u stanju kupovati kvalitetnu hranu i to je nešto na čemu se trebamo svi zajedno pobrinuti ili zabrinuti. U pravilu ljudi sa svojih 2000 nešto kuna mirovine sa prosječnom plaćom od 4, 5 ili 5 i pol tisuća kuna sa dvoje djece, gdje mu žena ne radi ili obrnuto pitanje kakvim su naprosto mogućnostima izloženi. Ja u tome vidim isto jedan problem zašto naši ljudi kupuju ono što je najjeftinije a onda logično i ono što je vjerojatno najlošije a to u pravilu onda dolazi preko naše granice. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Kajin pa nije čudo što smo u ono ratno vrijeme primali humanitarnu pomoć pa smo pod firmom mesni doručak jeli zapravo nekakvu whiskas hranu bez naljepnice, bez etikete. To vi dobro znate. Bili ste također i u ratu. Danas je problem to što pored svih ovih koje ste vi pobrojali inspekcija, od veterinarskog do fitosanitarnog laboratorija, granične sanitarne inspekcije, inspekcije Ministarstva gospodarstva, agencije za hranu, Veterinarskog zavoda i svih ostalih mi dakle i dalje imamo propust koji se sada evo nedavno odrazio u tome da nam BIH, njihov laboratorij ukaže na nešto u svezi kvalitete prosto ne kvalitete mlijeka. Dakle, reklo bi se s obzirom na to brojne laboratorije puno baba kilavo dijete jel tako, ali kao primjer uvoza svega i svačega i ono što je propušteno je najbolje kada sam jedanput prije govorio u ovom Saboru da smo uvozili čak i radioaktivne bundevine sjemenke iz Ukrajine, tamo je bio Černobil pa da imamo detektor svi bi svijetlili da nas je netko osvijetlio naročito oni koji vole bundevine sjemenke. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin.

iz te države ali to je manje bitno. Možda bimo mi trebali biti malo bolje jednostavno organizirani kada vidimo da su naši proizvođači žrtva između ostalog rascjepka tih institucija koji trebale kontrolirati sigurnost hrane. Tako imamo pri Ministarstvu poljoprivrede uprave veterinarstva, upravu sigurnosti hrane i fitosanitarne politike, onda imamo taj Hrvatski veterinarski institut, imamo Centar za kontrolu namirnica pri Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, imamo Hrvatsku agenciju za hranu, imamo Ministarstvo zdravlja gdje djeluje upravo za sanitarnu inspekciju, imamo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, imamo na čelu svega toga jeli tu povezan taj Državni inspektorat, a onda naprosto saznajemo da 2011.gospodarski 2011.gospodarski inspektori proveli su 28 tisuća 610 kontrola dok su ih tijekom 2012.obradili tek 11 tisuća 233 kontrole. Možda da je tih kontrola bilo nešto više možda ne bi trebali čekati na kontrolu mlijeka iz BiH. znači zaključak, samo radite onako kao što ste možda radili nekih ranijih godina pa koliko to god koštalo poreske obveznike. Jeli tako gospodine Čobankoviću? Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Petar Čobanković. Izvolite poštovani zastupniče. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupniče, evo došlo je vrijeme da se u potpunosti složim sa određenim vašim konstatacijama i moram kazati da sam neugodno iznenađen ovim podacima koje ste vi iznijeli, da je u 2011.bilo ukupno 28 tisuća inspekcijskih nadzora

iskreno imaju znatno niži nivo legislative, znatno niži nivo opremljenosti laboratorija i slično da nas oni upozoravaju i dijele šamare. Ali ono zbog čega sam ja htio vama replicirati, mislim da ste malo pobrkali neke brojke. Vi kažete da je jučer bilo izvješće o poticajima da se spominju u 2012.godini negdje ukupno 9 milijardi poticaja … /Upadica se ne razumije./ … 2011., ali nažalost ja vam moram kazati ni tada nije bilo 50-50%. U 2011.je za poljoprivredu ukupni poticaji i subvencije su iznosile cca 3 milijarde 720 720 i ne zna koliko milijuna kuna, a ostalo je u nekim drugim segmentima gospodarstva i brodogradnje i sl. Ono što je zabrinjavajuće i čija će posljedica biti još veći uvoz je ono što se dešava u 2012., a poglavito u 2013. I ti poticaji sa 3 milijarde i 800 su u 2012.smanjeni na 2 milijarde 800 znači za gotovo milijardu, a nažalost trend smanjenja sa prijedlogom proračuna se nastavio i u 2013.i došli smo na svega 2 milijarde 250 milijuna milijuna kuna za poticaje i to nažalost će se negativno odraziti na vanjsko trgovinsku bilancu u hrani. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (Nezavisni)** 2011.koliko me sjećanje vara točno 4,1 ili 4,2 milijarde kuna poticaja za poljoprivredu i ribarstvo. Znači moramo gledati zajedno jedno i drugo. Koliko će biti ove godine, ne znam sada na pamet. Neću sada govoriti da je to bila izborna godina itd. jer seljak mora raditi i kada je izborna godina i kada nije izborna godina, mora proizvoditi i mora svoje robe na tržište jednostavno plasirati, mora živjeti i mora i u neizbornim godinama isto tako obitelj prehraniti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnika Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo kolega Kajin vi ste ustvari jako dobro ustvrdili da imamo jednu prašumu prašumu raznoraznih laboratorija koji nisu usklađeni i onda kada tome dodamo još jednu džunglu raznoraznih pravilnika i uredbi koje imamo i koje također nisu usklađeni onda doslovce dolazimo u jedan zbrkani sustav koji troši puno novaca, a ne daje nikakvih rezultata. I glavni i osnovni cilj zašto sam se uopće javio za ovu repliku je jedna činjenica, da mi imamo evo tamo kod mene u Križevcima ustrojene laboratorije za analize i stočne hrane i mesa i mlijeka i meda, ali da imamo tamo i objekte u koje je već uloženo puno novaca, da imamo objekte koji sada već dvije godine tako stoje 80% dovršeni, da je tamo i sjedište Poljoprivredne agencije i da je tamo tabao biti dorađen taj centar u kojem bi se obavljalo niz analiza gdje bi ustvari bilo sve na jednom mjestu, gdje bi se smanjili troškovi, oslobodili neki prostori u Zagrebu koji su jako skupi i gdje bi dobili jedan sustav na jednom mjestu barem u jednom dijelu proizvodnje hrane, barem na jednom dijelu mogućih analiza. I druga stvar koja je vrlo bitna. Ako želimo napraviti nešto, ako želimo stvarno pomoći tim seljacima o kojima toliko svi danas govorimo ovdje i svih ovih dana, onda moramo biti spremni pružiti mogućnost tih analiza, a ne strogo na njihov trošak jer oni to ne mogu podnijeti nego onda napravit sustav pa riješiti te laboratorijske analize i pretrage koje treba obavljati kako bi mi imali čistu hranu i kako bi mogli kao što je ovdje već rečeno deklaracije staviti na GMO hranu da ju mogu ljudi birati i …/Ne razumije se./…. Ja se nadam da ćemo to i podržati na rebalansu proračuna. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Eto nekako nakon 20 godina ja sam isto zavolio Zagreb, moram to priznati, ali ako neke institucije možemo dislocirati iz glavnoga grada onda bih ja to apsolutno podržao zašto ne u Križevce uprave ove institute koje spominjete. Kao što isto tako mislim, ne znam da li će se to dogoditi i da li će iza toga stati bilo koja Vlada, da i pojedina možda ministarstva, može se isto tako … iz Zagreba, bilo da je riječ o poljoprivredi npr. put Osijeka ili turizma, put Opatije ili nekoga drugog grada ili neko drugo ministarstvo. Ne znam da li će se to ikada dogoditi, ali kad bi se mene pitalo mislim da bi o tome valjalo razmisliti. Hvala lijepa. Obavijest da je u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 10,41 sati isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite. Poštovani predsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom s konačnim prijedlogom zakona u HDSSB-u ocjenjujemo dobrim i mi ga podržavamo. U konačnici ništa nam drugo niti ne preostaje jer se on usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Zakonsko je pravo potrošača da je hrana koju kupuju kupci s polica trgovačkih lanaca sigurna, a prvenstveno zdrava za konzumiranje. Zakonski propisi koje usklađujemo s onima koje propisuje Europska unija trebali bi umiriti naše građane jer eto sve što oni propisuju zaštitit će nas od neželjenih posljedica, trovanja hranom ili ne daj Bože neke epidemije. Je li to u praksi zaista tako? Posljednjih dana bombardirani smo lošim vijestima vezanim za kakvoću hrane. Kod nas u Slavoniji ljudi iz očaja već počinju zbijati šale i pošalice na sve loše vijesti, od podvaljivanja konjskog mesa pod goveđe pa do sastava mlijeka i mliječnih proizvoda, a sve to nažalost dodatno ugrožava proizvodnju hrane domaćih proizvođač koji su iscrpljeni od birokratskih prepreka koje im nameću rigorozni pravilnici i umanjuju zaradu. Samo nešto tu ne štima, netko vara i mulja, da li zbog nenamjerne pogreške, previda ili profita. Ja bih rekao ipak zbog profita. Ma koga briga od tih pojedinaca koliko je hrana koja se proizvodi zdrava, koliko su materijali u koje se ta hrana pakira zdravi, bitna je ekonomska računica i silni novac koji lobisti zgrću u svoje džepove. Nepovjerenje u sustav kontrole proizvodnje prerade i pakiranja prehrambenih proizvoda mogu imati velike posljedice ne samo na trgovinu već i na turizam jer mi se hvalimo da smo turistička zemlja. Ne zaboravimo također da skandali poput ovoga s mlijekom mogu dovesti do smanjenja prihoda primarnih proizvođača, a na kraju i do još većeg rasta nezaposlenosti. Nekontrolirano skladištenje i pakiranje hrane može imati skupe posljedice i smanjiti povjerenje kako domaćih, tako i inozemnih potrošača koji s pravom očekuju da namirnice budu sigurne i kvalitetne. Međunarodna trgovina hranom iz godine u godinu raste, prehrambene navike se razmjenjuju kao i proizvodnja, priprema i distribucija hrane. Temeljita i učinkovita kontrola pakiranja prehrambenih proizvoda ustvari je neophodna da bi se izbjegli negativni utjecaji po ljudsko zdravlje i na najmanju moguću mjeru smanjile posljedice od od bolesti uzrokovane hranom i kvarenje hrane. Svi sudionici u lancu od polja do stola, što znači od poljoprivrednika, proizvođača i prerađivača, osoba u doticaju s hranom i u konačnici potrošača, odgovorni su za sigurnost i kvalitetu hrane koju konzumiramo. Mene osobno ne zabrinjava domaća proizvodnja hrane i pakiranja za tu hranu jer nažalost ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe pa smatram da sustav kontrole naše domaće hrane solidno funkcionira, a usput naši udjeli u tome segmentu su niski. No ono što me najviše zanima je uvoz i na koji način osigurati građanima zaštitu od proizvoda štetnih po ljudsko zdravlje. Svjesni smo da je Kina najveći izvoznik gotovo svih proizvoda, odjeće, telefona, igračaka, a u posljednje vrijeme i hrane. Tako su se u skorije vrijeme na europskom tržištu pojavile tjestenine zagađene crvima grašak obojan u zeleno koji prilikom kuhanja gubi boju. Takvi proizvodi vrlo lako ulaze ne europsko tržište kroz luku u Hamburgu jer inspekcija jednostavno ne stigne pregledati i analizirati svaku pošiljku. Europska unija godišnje iz Kine uveze posuđa i kuhinjskog pribora u vrijednosti 730 milijuna eura gdje velik udio predstavlja i plastični kuhinjski pribor koji je predmet ovog zakona. Prijedlog zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom je dobar. Njime se definiraju zadaće Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu uredbi u zakonu. Propisuje se da su subjekti u poslovanju materijalima i predmetima u dodiru sa hranom obvezni Ministarstvu zdravlja prijaviti djelatnost uvoza, proizvodnje, prerade i stavljanje na tržište materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom. Također propisano je da kontrole obavljaju sanitarni inspektori te se ujedno definiraju njihove ovlasti za provedbu službenih kontrola u nadzoru nad provedbom navedenih uredbi i utvrđuju se ovlasti carinske uprave u provedbi carinskog nadzora. Kao što sam već rekao, mi u klubu HDSSB-a podržavamo donošenje ovog zakona ali nas smeta već uobičajena praksa ove Vlade u donošenju zakona, odnosno njihovih stupanja na snagu. Tako u ovom prijedlogu zakona piše da zakon stupa na snagu danom pristupanja Europskoj uniji, a pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom imaju rok od 6 mjeseci od stupanja Zakona na snagu na propisanom obrascu svoju djelatnost prijaviti Ministarstvu zdravlja. Dolazimo do određenih nelogičnosti. Dakle, zakon koji brine o ljudskom zdravlju dozvoljava uvoznicima da se pripreme ili bolje rečeno iskoriste u šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona kako bi uvezle nekvalitetnu ali jeftinu robu i nama je prodali po nekoliko puta većoj cijeni od nabavne. Sa druge strane sjetimo se Zakona o PDV-u sa kojim smo ukinuli nultu stopu PDV-a na kruh i podigli na 5%. I taj zakon vrijedi danom ulaska RH u EU, ali ne mi kao prava država koja funkcionira bezuvjetno dižemo PDV na kruh sa 1. siječnja 2013. Dakle, 6 mjeseci prije ulaska Republike Hrvatske u EU. Mali čovjek igrajući se boga umislio si je da bez ikakvih posljedica može promijeniti prirodu koja zapravo nudi odgovore i rješenja za sve naše nedoumice i pitanja. Gotovo svakodnevno svjedočimo o neželjenim posljedicama kada se pokuša promijeniti priroda. Samo jedan sitan previd ili greška znanosti koja kroji sudbinu čovječanstva može nepovratno pokrenuti cijeli niz promjena koje mogu srušiti sve i dobro i loše ili da budem što blaži mogu učiniti više štete nego koristi. Genetski modificirani organizmi su organizmi čiji je genetski materijal izmijenjen uz pomoć korištenja tehnika genetičkog inženjerstva. Znanost može i dala je odgovor na pitanje je li GMO hrana sigurna, ali ti odgovori nisu ono što nam industrija i mediji govore svatko radi svojih interesa. Taj razlog je jednostavan. Prema mojoj procjeni da je industrija slušala prave rezultate znanosti GMO sjeme nikad ne bi bilo zasađeno, a od tog istog sjemena proizvedena hrana bila bi zabranjena širom svijeta. Na žalost, velikim svjetskim lobijima koje kontroliraju najveće kompanije koje se bave genetičkim inženjerstvom i bogate se zagovarajući tezu da zahvaljujući upravo proizvodnji GMO hrane nikada neće biti gladi. Danas nitko ne može ništa takvim kompanijama. Sjetimo se samo velike američke kompanije koja proizvodi GMO sjeme soje i kukuruza naravno ako se ne koriste sredstva za zaštitu bilja upravo od tog proizvođača konkretno se radi o herbicidima vi ne možete zaštiti soju ili kukuruz jer će uvenut zajedno sa korovskim biljkama. Zar hrvatski narod stvarno nema pravo znati i biti informiran kakvu će ili bi trebao sutra hranu jesti. Nije i pravo na zdravu hranu osnovno ljudsko pravo, te koga zastupa i u čijem interesu radi Vlada Republike Hrvatske? Poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj godinama je namjerno i sustavno uništavana. Rast cijena hrane nitko danas više ne može kontrolirati. Kome to pogoduje? Dobro umreženim uvoznim lobijima koji se bezobrazno bogate i trljaju sol na ranu toliko puta prevarenim proizvođačima hrane koji na nezagađenim hrvatskim oranicama proizvode voće i povrće od kojega se nitko neće razboljeti. Koga je od njih briga kakva je kvaliteta gotovog proizvoda kojeg hrvatski građani kupuju u trgovačkim lancima ili kako će preživjeti seljaci koji mukotrpno cijele godine rade i na kraju ili prodaju svoje proizvode u bescjenje ili ih jednostavno zaoru i na tržištu nisu konkurentni. Danas raspravljamo i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama genetski modificiranim organizmima s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU te se u prilogu dostavlja i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe. Po svemu sudeći ovaj zakon većina će izglasati. Stav nas u HDSSB-u ako se već izglasa ovaj Zakon da je nužno posebnu pozornost posvetiti inspekcijskom nadzoru, te jasno označiti proizvode koji sastoje GMO kako bi se krajnji potrošač upozorio na sadržaj GMO proizvoda i u konačnici donio odluku o njegovoj kupnji. Dakle, ako smo mogli jasno označiti štetnost cigareta na njegovoj kutiji zašto ne bismo to napravili i sa proizvodima koji sadrže GMO. Ali kada već govorimo o kontroli kvalitete nije mi jasno kako mlijeko sa povećanim sadržajem alfa toksina može završiti na policama trgovina. I eto sada kad je tema mlijeka aktualna također mi nije jasno kako ne možemo ući u trag porijekla tog mlijeka ako znamo da postoje sustavi kontrole kao što je HASAP gdje bi u svakom trenutku znali točnu sljedivost proizvoda odnosno dakle od kojega je točno proizvođača povučena šarža proizvoda. Mi u HDSSB-u ćemo podržati ove zakone osim Prijedloga zakona o genetski modificiranim organizmima jer se apsolutno protivimo GMO-u. Uvaženi kolega Češek, lijepo ste primijetili da ovi zakoni ili paket zakona će se objaviti danom stupanja Hrvatske u EU. Da li je to 1.7. to ćemo još vidjeti, ne ovisi sve o nama, ovisi sada i o našim susjedima Slovencima i o tome da li ćemo im se pokloniti kako bi ratificirali taj sporazum. Ali istovremeno svi oni na koje se odnosi ovaj zakon imat će još 6 mjeseci kako bi se prilagodili. A PDV i povećanje PDV-a donijeli smo odmah danom objave u Narodnim novinama iako je jedan od uvjeta EU na koji smo pristali u pregovaračkom u pregovaračkom postupku bio da to bude danom stupanja Hrvatske u EU. I primijetili ste još jednu izuzetno dobru stvar da između ostalog razvoj Hrvatske svakako treba temeljiti na razvoju turizma, isto tako i na razvoju poljoprivrede, pa je opravdano i pitanje što naši turisti, naši gosti jedu na Jadranu, gosti jedu na Jadranu, da li jedu proizvod iz Slavonije ili im se ne samo kroz trgovačke centre nego kroz svakodnevnicu prodaje ono što Hrvatska uvozi? Normalno da su tu izuzeci i da hrvatski turizam nije takav, ali je to opravdano pitanje. Što smo napravili kao država i za Dalmaciju i za Istru i za Slavoniju? Ja tvrdim ništa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Češek. kolega Vinkoviću. Apsolutno se slažem s vama i sve što ste rekli je točno. Naime, znamo vrlo dobro kako funkcionira ova Vlada jer samim uvođenjem PDV-a od 5% na kruh šest mjeseci prije nego što je to bilo potrebno pokazuje uistinu koliko im je važno punjenje državne blagajne, a ne a ne sigurnost građana. A donošenjem ovog zakona koji bi upravo trebao zaštititi hrvatske građane koji će stupiti na snagu ulaskom u EU ali proizvođači imaju 6 mjeseci, dakle još dovoljno vremena da se pripreme, odnosno da bi ostvarili još veći uvoz možda nedozvoljenih tvari, odnosno tih materijala koji se koriste u prehrani. Dakle, samo sa ova dva zakona Vlada Republike Hrvatske si je dala otprilike godinu dana manevarskog prostora kako napuniti proračun, s druge strane i pogodovati uvozničkim lobijima. Druga replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega više puta je evo i tijekom dana, a evo i vi ste se dotakli problematike nedavnog neugodnog događaja sa ovim mlijekom i onda se čudimo kako je moguće da je to ustanovljeno u BiH, a da naše nadležne institucije i službe nisu po tom pitanju ništa napravile. Pa kako i ne bi, spomenuo je netko ovdje džunglu propisa u RH. Ja sam pokušao prebrojati sve propise koji su trenutno na snazi od zakona preko raznih pravilnika do onih obavijesti o zaprimljenim zahtjevima za registraciju oznaka izvornosti ili zemlji podrijetla itd. Znate li vi koliko, i nisam siguran da li sam ih sve nabrojao, potrošio sam jako puno vremena, znate li vi koliko u Hrvatskoj u toj džungli propisa kad je u pitanju kvaliteta hrane i za čovjeka i za životinje i kad je u pitanju i GMO, kad je u pitanju ono što se tiče veterine koliko tih propisa ima u Hrvatskoj? 536, 40-ak zakona, ja sam ih nabrojao 40 i 486 kojekakvih pravilnika i 10-ak ovih objava o zaprimljenim zahtjevima za registraciju. Pa da si Einstein, da si wunderkind, da ništa drugo ne radiš 72 sata na dan da oni koji rade da im dan traje 72 sata oni koji trebaju to kontrolirati u toj šumi propisa, ma dobro je rečeno Amazona propisa u Hrvatskoj ne bi se moglo I onda nije čudno da nam se dogodi ovo što se dogodilo da dobijemo lekciju i packu iz susjedne BiH, a tolike novce dajemo za agencije, za ljude koji u njima rade. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite. Hvala predsjedniče. Kolega Buriću isto tako se slažem s vašim konstatacijama, ali ono što mi uistinu nije jasno, ovaj slučaj sa mlijekom svaka velika poduzeća koja brinu o sebi i brinu o sigurnosti imaju i uveden HASAP sustav odnosno analizu kritičnih kontrolnih točaka i ISO standarde. Dakle, tu je procedura vrlo zahtjevna gdje se mora točno znati i odrediti sljedivost određenog proizvoda. Dakle, ako mlijeko zaraženo, odnosno sa povećanim sadržajem afla-toksina dolazi na hrvatske police taj isti proizvođač, odnosno prerađivač mora znati da li je to mlijeko sa farme negdje u Slavoniji, sa farme negdje u Križevcima ili je negdje sa farme u Poljskoj. I to on mora ustvrditi u roku od svega nekoliko sati.

suglasju. Ali prvo ću reći onaj dio gdje nisam suglasan sa vašom raspravom kolega Češek, u kojem dijelu nisam suglasan sa vašom raspravom gdje ste rekli da je poljoprivredna proizvodnja godinama zanemarivana. Nije točno, nije točno. Za vrijeme mandata gospodina Čobankovića je zasigurno poticana i u prilog tome govore povećana proizvodnja mlijeka, povećana proizvodnja mesa. Sada je ona zanemarena kolega Češek itekako i vidite na koje grane je spala proizvodnja mlijeka, mlijeka, a da ne govorimo o mesu i ostalome. No naravno suglasan sam u onom dijelu gdje ste govorili o zdravoj hrani, gdje se kaže da je potrebna zdrava hrana ali naravno i adekvatno pakiranje. Jer u tom dijelu zasigurno dolazi do međusobne interakcije ambalaže i hrane poglavito se pozornost stavlja na plastiku kao takvu i veliki broj uredbi u tom dijelu, u tom smislu govori. Ali, posebno je ovaj momenat gdje govorite vi o ovome incidentnom događaju gdje se govori o alfa-toksinu u mlijeku. I u tom dijelu se pokazalo ono na što su naši mljekari upozoravali već u veljači prošle godine, već u veljači kada su upozoravali da se na neki način određena pristranost prerađivačkoj industriji radi da se u tom dijelu radi. A i sama izrada Pravilnika o mliječnom paketu nešto govori u tom smislu. Zamislite u tom Pravilniku o mliječnom paketu stoji da otkupljivač proizvođač ne mora dati ponudu. Pa zar to ne govori dovoljno samo za sebe. I sad u tim okolnostima, znači inspekcija druge države kaže nije ispravna, a onda se krivnja svaljuje na onog najslabijeg, na proizvođača. To istinu puno toga govori. Hvala lijepo. Češek. **Češek, Igor (HDSSB)** Poštovani kolega vi ste ovako vrlo simpatičan čovjek i ja stvarno uživam u vašim replikama i da prvi put prisustvujem sjednicama Sabora ne bi vas možda ni svrstavao u redove HDZ-a. Ali dozvolite mi molim vas da vam kažem jednu drugu stvar, pa vi ste bili na vlasti izvjesno vrijeme, imali ste ministra poljoprivrede, toliku brigu o poljoprivredi i o razvoju Slavonije i Baranje ste pokazivali, znate na kakav način? Samim time što ste organizirali svjetsko prvenstvo oranja u Biogradu na moru, a ne u Slavoniji i Baranje dokazuje dovoljno o vašoj brizi. Hvala lijepa. Sada bi na, iskoristio pravo predsjednika Sabora pa bih rekao ovako: dosjetka poštovanog zastupnika Stjepana Milinkovića, da ste se vi u klubu pred hrvatskom javnosti malo podspominjali vrijedi i za kolegu Stjepana Milinkovića, on je nastupio u ime kluba pa je nastupio njegov kolega Petar Čobanković, pa je na to imao repliku. Time mi svi na neki način diskreditiramo smisao replike u Hrvatskom saboru jer replika nije, nije, vi ćete raditi po svojemu, ja sam dužan radi javnosti reći, vi ćete snositi odgovornost za svoju repliku a ja ću ovo reći, smisao replike nije pojačavanje stajališta kluba u kojem vi djelujete i radite, nego je smisao replicirati, prigovoriti, osporiti a nastaviti jer to javnost i očekuje od vas. Idemo na četvrtu repliku i poštovani zastupnik Petar Čobanković. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega zastupniče. Pa evo dozvolite da kažem da se ja sa dobrim djelom vaše rasprave u potpunosti slažem, slažem se i o nelogičnosti produljenja roka od 6 mjeseci za donošenje ovog zakona, a u isto vrijeme prije par tjedana smo donijeli zakon o PDV-u koji se odmah počeo primjenjivati gdje je uvedena stopa od 5% za hranu, znači za kruh i mlijeko. Ono što bi još želio kazati i s čime se slažem to je i po pitanju ovoga alfatoksina u mlijeku. Nelogično je, i ja držim da se može u manje od 2, u roku od 2 sata kada se pročita lot na kutiji po sljedivosti, po, utvrditi odakle je porijeklo mlijeka. I meni je malo nelogično da ministarstvo izlazi sa tako paušalnim ocjenama i govori da je mlijeko od hrvatskih poljoprivrednika što ja nikad se ne bi ukazati na takav način, jer se jednostavno točno može utvrditi. E sad ono s čime se ne slažem, vi ste rekli da je poljoprivreda godinama uništavana, pa možda jeste uništavana ali na način ako se u periodu od 2003. do 2011. poticaji povećaju sa milijardu i šesto na tri milijarde i osamsto možda je to jedan od vidova uništavanja. Ili ako se kapitalne investicije, investicijska potpora kapitalnim ulaganjima sa 25% poveća na 40 i 50% možda je i to uništavanje poljoprivrede. da, o tom bi možda mogli i pričati kad u međuvremenu se ne bi desile promjene, pa onda imamo ovu Vladu koja je u 2 godine, znači u 2012. i 2013. uspjela smanjiti te poticaje. U 2012. za milijardu kuna, a u 2013. po prijedlogu proračuna koji je važeći još za dodatnih milijardu i pol. dvije i pol milijarde kuna manje poljoprivrednicima, od toga dragi prijatelji, to je negdje cirka milijardu osamsto, između milijardu sedamsto i milijardo milijuna kuna direktno manje ljudima u Slavoniji, i Baranji i zapadnom Srijemu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite. **Češek, slažem se ja sa većinom onoga što ste naveli i uistinu je to točno, međutim morate biti svjesni i vaše odgovornosti, odnosno odgovornosti vaše Vlade. Nije da ova Vlada se ponaša dobro prema poljoprivredi, čak naprotiv, apsolutno degradira poljoprivrednu proizvodnju, ali iza vašeg mandata je bio apsolutno uvoz hrane. Dakle, Hrvatska uvozi 45% hrane, uvozi, dok je u EU taj postotak 8%. O čemu pričamo, pa to je uništilo hrvatsku poljoprivredu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo, iscrpili smo listu klubova zastupnika u Hrvatskom saboru koji su se prijavili za raspravu o ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Prvi na redu je poštovani zastupnik Zlatko Komadina. Nema ga u sabornici, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Sljedeća je poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Na samom početku izlaganja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima želim naglasiti da ću podržati donošenje ovog zakona. Ovo je tehnički zakon kojem se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom, odnosno direktivama EU pa se postojeće hrvatske odredbe niveliraju i prilagođavaju rokovima i definicijama odredba iz EU direktiva. Genetski modificirani organizmi posebno hrana, odnosno živi modificirani organizmi koji nastaju u laboratorijima rekombinantnom DNK tehnologijom u svijetu izazivaju velike prijepore i sukobe treba naglasiti da ni države EU nemaju zajednički stav i zajedničku politiku prema genetski modificiranim organizmima. Neke Europske zemlje zagovaraju prilično liberalnu politiku prema GMO-ima pa i prema ispuštanju živih GMO-a u okoliš, poput primjerice Velike Britanije i Švedske. Dok neke druge Europske države koje imaju jaku poljoprivrednu tradiciju i prehrambenu industriju, poput primjerice Austrije i Francuske od novih članica Poljske, imaju prilično negativan i konzervativan pristup GMO-ima i zalažu se za politiku restrikcija i slobodnog odlučivanja o zabranama GMO-a za svaku pojedinačnu državu. Vjerojatno zbog toga do današnjeg dana, koliko je meni poznato nije postignut konsenzus EU oko ovog pitanja. To je što se tiče europskog okvira. Kada govorimo pak o međunarodnom okviru s jedne strane imamo svjetsku trgovinsku organizaciju VTO koja je izrazito sklona liberalizaciji GMO-a i koju se često optužuje kao zagovornicu interesa vrlo moćnih multinacionalnih kompanija koje imaju patente na GMO-e i koje otvoreno vrše nesmjeljeni pritisak na sve države koje su sklone zabrani ispuštanja živih GMO-a u okoliš, optužujući takve države da na taj način krše pravila slobodne trgovine. Na međunarodnoj sceni s druge pak strane imamo UN i UN-ove konvencije koje baš nisu pretjerano prijateljski raspoložene prema ispuštanju živih GMO-a u okoliš. Imamo UN-ovu konvenciju o bioraznolikosti pri kojoj je usvojen protokol o biosigurnosti takozvani Kartagena protokol koji je prvi međunarodno obvezujući instrument koji regulira prekogranični prijenos, izvoz i uvoz, provoz, rukovanje i uporabu živih modificiranih organizama koji mogu imati štetne utjecaje na očuvanje i održivu uporabu biološke raznolikosti uzimajući također u obzir i opasnost po ljudsko zdravlje. Kartagenski protokol je međunarodni politički kontekst uveo načelo predostrožnosti prema GMO-ima sve dok se ne dokaže kako takvi organizmi nemaju nikakav negativan učinak na bioraznolikost koja je najveće bogatstvo svijeta. Velika je važnost protokola što je državama u razvoju omogućio priliku da na pravnoj osnovi odbiju uvoz živih modificiranih organizama na svoje područje i to na temelju spomenutog principa predostrožnosti odnosno u situacijama vrlo proturječnih mišljenja i podataka o njihovoj štetnosti. Važno je istaknuti da se pojedine odredbe, informacije iz sadržaja protokola odnosi na produkte odnosno proizdovde živih modificiranih organizama a ne samo isključivo na žive modificirane organizme. Kada govorimo o stavovima domaće javnosti, hrvatska javnost je nedvosmisleno protiv genetskih modificiranih organizama pa se prilikom istraživanja javnog mijenja u vrlo visokim postupcima čak 99% stanovništva protivi hrani koja sadrži žive modificirane organizme odnosno GMO a posebice ispuštanju živih modificiranih organizama u okoliš. Čini se da je i politika u Hrvatskoj slijedila taj stav javnosti pa su sve vladajuće elite do sada pokazivale priličnu podozrijelost prema GMO-ima ali donekle popuštale pod pritiscima svjetske trgovinske organizacije. I dobro da je tako, ako ne zbog odgovornosti prema javnom interesu i održivom razvoju koji se temelji na očuvanju okoliša i prirodi posebice bioraznolikosti a ono zbog političkog populizma i pragmatizma. U posljednje vrijeme sve veći broj znanstvenih istraživanja pa čak i onih znanstvenika koji su prije bili skloni ispuštanju živih modificiranih organizama u okoliš pokazuju da je dobro koristiti načelo predostrožnosti prema GMO-ima jer ta istraživanja ukazuju na zdravstvene rizike od konzumiranja hrane koja sadrži GMO-e pa bi Ministarstvo zdravlja možda trebalo preispitati odluke koje na koje na popise tzv. nove hrane prema kojoj treba primjenjivati načelo predostrožnosti treba GMO hranu a ne batatas, steviju, i goji što je nedavno izazvalo negativne, rekla bih opravdano negativne reakcije javnosti jer batatasa, stevija i goji sigurno nisu nova hrana i nove namirnice jer ih van europske kulture s velikim zadovoljstvom koriste i konzumiraju već nekoliko tisuća godina. Ono zbog čega moramo brinuti jest najezda i nekontrolirano širenje monokultura koje su najveća prijetnja biološkoj raznolikosti svijeta. A GMO usjevi i terminator tehnologije usađen u njih sa ciljem zaštite patenata vlasnika, multinacionalnih kompanija i krupnog kapitala su najagresivnije monokulture i zbog toga se mora Hrvatska oduprijeti pritiscima koji zagovaraju liberalizaciju Hrvatske prema GMO-ima. A Hrvatska je stavovima javnosti pa čak i deklariranih politika vladajućih elita svoju politiku prema GMO-ima u proteklih nešto više od desetak godina ipak djelomično liberalizirala. Naime od državne kompanije protiv GMO-a u režiji Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja iz razdoblja koalicije Vlade premijera Račana, kompanije koja je najavljivala donošenje posebnog zakona kojim će GMO-i kojim će GMO-i u Hrvatskoj biti potpuno zabranjeni preko Zakona o zaštiti prirode koji je ostavljao formalno doduše vrlo malu mogućnosti sijanja GMO-a. danas imamo Zakon o genetski modificiranim organizmima koji je predložen u prilično strogu proceduru odobravanja sijanja GMO-a iz Zakona o zaštiti prirode, liberalizirao i ne transparentno postavio u području javne rasprave i odgovornosti. No to je granica koju dalje ne smijemo prolaziti. I na samom kraju izlaganja želim se osvrnuti na članak 11. ovog prijedloga zakona kojem se u članku 51. stavku brišu stavci dva i tri, u važećem zakonu ovi stavci glase, citiram: "Oznaka mora jasno navoditi genetski modificiran organizam ili sadržavati rečenicu ovaj proizvod sadrži genetski modificirane organizme odnosno ovaj proizvod potječe od genetski modificiranih organizama sukladno odredbama posebnih propisa za označavanje GMO-a. Za proizvode gdje se slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi dopuštenih GMO-a ne mogu isključiti Vlada RH će na prijedlog nadležnog tijela uredbom utvrditi razinu ispod koje ti proizvodi ne moraju biti označeni." Kraj citata. Iako u obrazloženju ovog članka stoji citiram: "Ovim člankom brisane su važeće odredbe o označavanju GMO-a i ovlast Vlade RH da uredbom uređuje pitanja označavanja GMO-a tj. iznimke od označavanja uzimajući u obzir da će od dana pristupanja RH EU u tom području izravno primjenjivati Uredba 1830/2003. Europskog parlamenta i vijeća 22. rujna 2003. godine o sljedivosti označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojima se izmjenjuje i nadopunjuje direktiva 2001/18 2001/18 EZ. Kraj citata. Nadam se da će Vlada uskoro u proceduru pustiti zakon kojim se preuzima spomenuta uredba i tako će nadležna tijela ovu novu situaciju dočekati u potpunosti spremna. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo pet replika na vaše izlaganje. Kolega Zoran Vinković prvi. Evo uvažena kolegice slažeći se s većinom ovoga što ste rekli imajući u vidu i odrečena iskustva većih zemalja sa GMO-om mene čudi kako se niste obrušili upravo na ovaj nesrazmjer stupanja na snagu ovog zakona danom ulaska Hrvatske u EU i prilagodbe, praktično još 6 mjeseci svih onih na koji se ovaj zakon odnosi. Ja tvrdim da ću upravo to vrijeme prilagodbe, a imajući u vidu kao što je rekao kolega Burić, džuglupropisa, naputaka, pravilnika to vrijeme biti daleko veće i da će mnogi kao što i danas pronaći ne samo rupe nego jame u svoj toj šumi propisa. Tako da ćemo imati još veći divlji zapad koji se odnosi na ovu problematiku. A može nam se desiti, pričali smo tu na hodniku, može nam se desiti da kao nakon Černobila kada kod nas u Slavoniji salata bila kao lubenica, može nam se desiti da počnemo sada u Hrvatkoj nakon ovih nuklearnih pokusa u Koreji uvoziti umjesto iz Kine iz Pjong Jang i češnjak i salatu i sve ostalo što uvozimo iz uvozimo iz Kine. … nakon smirivanja situacija nakon određenih rezolucija Vijeća sigurnosti i UN-a. izuzetnu emisiju na HTV-u jednu od rijetkih "Plodovi zemlje" tada vidimo da naši proizvođači zaoravaju sve ono što je ekološki proizvedeno i nemože uopće pronaći tržište za hrvatski proizvod u Hrvatskoj. kolega ja se ustvari ne slažem sa vama zbog toga što već sada u Hrvatskoj imamo nadležne institucije i ovlaštene laboratorije za određene postupke vezane za GMO i detekciju GMO-a u hrani. Ono što naši laboratoriji nisu u stanju istražiti šalje na uzorkovanje van Hrvatske i to nije samo slučaj u Hrvatskoj nego i u nekim drugim zemljama. Kada govorimo o ekološkoj poljoprivredi mogu se djelomično složiti sa vama i mislim da je rezultat takvog stanja u hrvatskoj poljoprivredi to što ne provodimo ne provodimo ili nemamo jednu logičnu dobru Strategiju razvoja poljoprivrede u kojoj bi ekološka poljoprivreda također bila jedan jako važan segment, a tu se tijekom današnje rasprave puno spominjalo i subvencije poljoprivredi i o tome kako one se smanjuju i slično. Ja mislim da nije toliko problem u subvencijama, mislim da je problem u kontroli subvencija, odnosno u tome da kada se određeni novci daju kako bi se proizvodila bolja i više količina hrane da se onda to i provede. Jer nažalost, mi imamo situaciju gdje su subvencije za poljoprivredu rasle iz godine u godinu, a mi smo proizvodili sve manje hrane i to nažalost ta hrana nije bila veće kvalitete. A ja mislim da Hrvatska treba ići u pravcu proizvodnje i većih količina hrane ali i da ta hrana ima dodanu vrijednost a to znači da imamo veći udio integrirane poljoprivrede i organske odnosno ekološke poljoprivrede. Ali to se neće dogoditi preko noći, možda bi trebalo razmotriti i da se subvencije isplaćuju temeljem proizvedene hrane i kvalitete te hrane,a ne temeljem hektara. Sljedeća replika, potpredsjednik Željko Reiner. slažući se sa većinom onoga što je u raspravi rekla uvažena zastupnica Holy ona je spomenula i međuodnos između EU i Svjetske trgovinske trgovinske organizacije. Pa možda samo da se podsjetimo, dakle između 1998. I 2003. godine EU je potpuno zabranila uvoz GMO hrane. Međutim, onda je upravo WTO počela tvrditi da EU nema pravo to zabranjivati na svoje tržište i pod pritiskom WTO-a je EU zapravo morala reterirati i ukinuti tu općenitu zabranu, odnosno uvesti praksu kontrole pojedinih GMO proizvoda prema pojedinom slučaju, odnosno kako je to definirano u europskoj legislativi case by case aproach. Nakon procjene za pojedini artikl onda se odlučuje da li je on štetan po zdravlje potrošača ili ne. I na temelju tog takvog postupka do kojeg je u EU došlo pod izravnim pritiskom WTO-a je dosada čini mi se 47 proizvoda dobilo dozvolu za uvoz na europsko tržište što samo oslikava da zapravo i u EU je postojao više-manje jedan konsenzus o neprihvaćanju GMO proizvoda, odnosno hrane, da bi onda pod pritiskom WTO-a i odnosa prvenstveno SAD-a, Južne Amerike, trgovinskih odnosa sa zemljama EU se donekle reteriralo od toga ali naglašavam naglašavam samo donekle. To je mislim vrlo važno isto znati kad raspravljamo kako će se Hrvatska odnositi prema GMO-u. Hvala lijepa. Je vi ste u pravu, ja sam o tome govorila u raspravi i činjenica je da WTO zagovara interese velikih multinacionalnih kompanija koje su moćnije u smislu prihoda i novca sa kojim raspolažu od mnogih država na svijetu pa je čak i EU morala tako da kažem popustiti pod pritiscima WTO-a. Međutim, ja mislim da se u samoj problematici genetski modificiranih organizama treba razlikovati nešto što je obaveza stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže GMO-e od onoga što je ispuštanje živih GMO-a u okoliš. I mislim da već spomenuti Kartagenski protokol koji je Protokol o biološkoj sigurnosti ipak pružao određene zaštitne mehanizme svakoj zemlji uz poštovanje tog načela predostrožnosti. A kao što sam već spomenula posljednja istraživanja, evo baš je krajem prošle godine bilo jedno istraživanje koje je provodio jedan francuski institut su pokazala da proizvodi koji koji sadrže GMO-e, radilo se čini mi se o soji i o krumpiru GMO izazivaju karcinome, odnosno maligne bolesti na uzorku laboratorijskih štakora koji su istraživani. **Zgrebec, Dragica Poštovana kolegice, ja sam spomenuo u onoj džungli propisa i 21 pravilnik koji je trenutno u Republici Hrvatskoj u svezi GMO-a. Vi ste spomenuli činjenicu da ogroman broj hrvatskih građana se protivi GMO-u, međutim rekli ste da ova Vlada poduzima sve što je u njenoj moći, a ja ću vas podsjetit na jednu uredbu Vlade iz ožujka prošle godine. Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o razini GMO-a u proizvodima ispod kojih proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže GMO-e. Ovo je dokaz da naša hrvatska Vlada već sada se ponaša na način kako će to naredit Europska komisija. Problem je u tome što je i Europska komisija pod velikim pritiskom međunarodnih velikih multinacionalnih korporacija, prije svega ona … koji je uspio izvršit pritisak čak na Vladu SAD-a da zaprijeti svim da zaprijeti svim članicama Europske unije da moraju povući ove propise i povukla je Europska komisija propise da se ne može uvozit i sijat, dakle i sjetva GMO-a. A Hrvatska će dobit nalog od Europske komisije unatoč svim našim protivljenjima i unatoč našim pravilnicima, dobit će nalog Europske komisije da u županijama koje je proglasila kao GMO slobodne županije mora sijati GMO i nažalost Hrvatska će to i napraviti i ne treba zatvarat oči pred time. Jer mi smo oduvijek bili dobri sluge, a loši gospodari. Poštovani kolega, uredbu koju se spomenuli sami ste kasnije u svojoj replici pojasnili da je bila obaveza usklađivanja sa europskim propisima i tu nijedna hrvatska Vlada, bez obzira na to da li se radi o ljevici ili desnici ili centru, ne bi imala nekakve velike mogućnosti na raspolaganju ali ovdje se, opet ponavljam, ne radi o onome što je najvažnije a to je ispuštanje živih GMO-a Ovdje se radi o označavanju odnosno propisima vezanima uz označavanje određenih proizvoda koji se stavljaju na policama. I da, iskreno govoreći meni to također nije nimalo simpatično ali trebate imati na umu da se na nivou Europske unije još nije postignula zajednička politika prema GMO-ima i čini mi se da ni neće biti tako lako postignuta. Ali moj je bio dojam jer sam sudjelovala na jednom vijeću ministara na kojem je to bila također točka dnevnog reda, je dojam da velika većina europskih država nije baš sklona jako velikoj liberalizaciji, posebice što posljednja istraživanja čak i od strane onih znanstvenika koji su imali dosta liberalan liberalan pristup prema GMO-ima pokazuje da postoje veliki i zdravstveni rizici. Znači ne govorimo sada više o opasnostima na biološku raznolikost i na širenje monokultura nego i na utjecaj na zdravlje ljudi i životinja koje konzumiraju takvu hranu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Holy, naši poljoprivrednici su proizvodili i proizvode zdravu hranu, nažalost proizvode je sve manje ovih dana, a proizvodnji i povećanju količina hrane zdrave su zasigurno doprinijele potpore nesporno. Samo me čudi jedna stvar, kako vi sad želite se ponovo vratiti na količine, na potpore po količinama. To mi nije uopće jasno da ne poznate jer mi moramo slijediti zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije. To je bit priče koja je izbacila dakle potpore iz proizvodnje. To je vrlo jedan važan moment na koji je potrebito upozoriti. I sve reforme su naše išle u tom smjeru, dakle u tom trebamo biti suglasni. A druga stvar, držim i naši građani znaju da je hrana zdrava, zato je i ovakav otpor 99% o kom vi govorite GMO-a. Pa u tom Pa u tom dijelu i znanstvena javnost o kojoj vi govorite zasigurno je dosta glasna. U tom smislu već od 2000. godine kada je organiziran prvi masovni istup znanstvenika protiv primjene i širenja GMO-a, onda peticija dakle dalje. Sukladno tome, zahvaljujući radu aktivista su se i kod nas pokrenule ove aktivnosti dakle županije slobodne od GMO hrane. Evo i moja županija Koprivničko-križevačka je u tome četvrta bila u tom dijelu. Ali u samoj Europi je sve više dakle trendovi su proglašenja GMO slobodnih regija, dakle u tijeku je povezivanje GMO slobodnih regija u veće kao npr. Alpe-adria gdje povezivanje se zagovara Austrije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, a vjerojatno i Italije. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Milinković, pa nažalost HDZ se prema politici Europske unije ponaša kao prema samoposluzi pa ono što im odgovara to bi malo uzeli iz samoposluge a ono što im ne odgovara to ne bi uzeli. Vi vrlo dobro znate kakva je politika prema potporama u poljoprivredi EU i da Hrvatska značajno premašuje količine, iznose sredstava ako gledamo ukupno u državnom proračunu i BDP-u koji se smiju izdvajati za poljoprivredne potpore. Pa demantirajte me. To vam je bilo nedavno govoreno na raspravama oko državnih potpora. A s druge strane sad odjednom branite ovu opciju vezanu za hektare, a ne prema količini proizvedene hrane jer ste mi replicirali u tom kontekstu. A ja vas želim podsjetiti da je za to zaslužna vaša politička opcija u Europskom parlamentu, odnosno pučka opcija i zato imamo to što imamo. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena kolegice Holy pa evo ja repliciram na onaj vaš dio gdje ste govorili da su sve Vlade do sada popuštale tim stranim pritiscima i pomalo uveli GMO i u Hrvatsku, pa sam htio spomenuti i ovu uredbu koju je spomenuo kolega Burić, treći mjesec prošle godine vaša Vlada potpisala je uredbu kojom se proizvođačima gotovo naređuje da ne trebaju na deklaracijama napisati da je proizvod moguć i GMO kao takav. Kako to izgleda u praksi? Rekli smo 99% ljudi u svojim mislima ne želi GMO kao nešto što smatra dobro za sebe. Međutim, upravo sa ovakvom uredbom 99% tih ljudi koji ne žele, a ne znaju što kupuju i što jedu upravo konzumiraju moguće i takvu hranu i to je prvi oblik uvođenja uvođenja GMO-a ne sada kroz proizvodnju u Hrvatskoj, nego kroz police trgovačkih lanaca pa onda nas i ne čudi sve ovo što se počelo pomalo događati i ovih dana počev od mlijeka pa ne govorim sutra nekih drugih namirnica. To je osnovno pitanje. Ako ćemo šutjeti o onome što jedemo onda to postaje naš problem. A što se tiče same proizvodnje kao jeftine proizvodnje u velikim količinama uspoređujući je sa malom proizvodnjom, ali kvalitetnom jasan je stoljetni izbor Hrvatskog naroda po tom pitanju i tu ne treba puno pričati. U Hrvatskoj se uvijek dobro jelo i kvalitetno jelo. Na žalost kažem, bojim se da ćemo na ovaj način mi postati zamorci za određene pokuse, a nakon toga tko preživi pričat će. Hvala. Pa ja vas moram demantirati jer nije točno da je hrvatska, ova hrvatska Vlada uvela GMO-e u Hrvatsku ako već govorimo o dozvoli da se određeni proizvodi koji sadrže GMO-e nađu na policama hrvatskih trgovina to se dogodilo već jako davno i u vrijeme čini mi se vaše Vlade u razdoblju od 2004. godine do 2008. godine. I vrlo dobro znate da su pravila WTO-a i ono što nalažu i europske direktive takve da se mora slijediti ta politika vezana uz dopuštenje uvoza hrane koja sadrži GMO-e ali naravno uz deklariranje takvih proizvoda. Kada govorimo o ukupnoj proizvodnji poljoprivrednoj u Hrvatskoj treba imati na umu da nismo baš neki prvaci što se tiče organske poljoprivrede jer Hrvatska u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji ima manje od 2% organske poljoprivrede, a ja mislim da je hrvatski potencijal i vjerujem da će se svi složiti ovdje u sabornici sa time je znatno veći i mislim ad bismo u roku od nekoliko godina sa pametnom politikom mogli doći do postotka od 10%. Zašto to Vlada HDZ-a do sada nije napravila ako proizvodnju zdrave hrane prepoznaje kao važan strateški interes države, a nije napravila. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nastavljamo s raspravom. Na redu je kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Pa evo na tragu mojih rasprava u kojima se optužuju bivši i sadašnji vlastodršci da kažem u Hrvatskoj, pa evo ako se HDZ tako ponašao i uzimao s polica EU ono što im što im je pasalo, što im je bilo drago ja bih volio da ova Vlada pokaže da ima ono što zapravo nema, a ne bih htio izgovoriti tu riječ jer nije prikladno u Hrvatskom saboru izgovoriti tu riječ. No, ako već kaže se ovdje da se moraju primijeniti propisi, direktive, uredbe i Svjetske trgovačke organizacije i EU pa i da ne kažem pritisci multinacionalnih kompanija i ta riječ mora me ponukala ponukala da kažem samo se umrijeti mora i ništa drugo. A primjena ovoga dakle primjena GMO hrane i GMO organizama to se ne mora. Naime, to svjedoči i podatak da je 6 zemalja EU odbilo GMO da kažem direktive i sad je stvar na sudu. Agencija za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država ili kako se to kaže Food and drug administration je nedavno objavila da postoji velika vjerojatnoća da se potomci kloniranih životinja već odavno koriste u ishrani i da oni kao Agencija za hranu i lijekove ne mogu ništa učiniti. gen ili rajčicu, pardon rajčicu u kojem se nalazi gen žohara. Većina Amerikanaca jede kukuruz sa ubrizganim insekticidom. Oni rekao bih pomalo i ne brinu o mesu koje jedu jer se iz takvog kukuruza hrane i svinje ili ostale životinje. I sad kad već govorim o tim organizmima evo što nas zapravo vjerojatno čeka. Kanadska Vlada je vrlo blizu tome da odobri bizarnu vrstu GM svinja za korištenje u ishrani Kanađana. Ovaj novi hibrid između svinje i miša je nazvan envirol of svinja. Svinja koja čuva životnu sredinu. O čemu se radi? Naime, ova nova vrsta …/Govornik se ne razumije./… su napravili naučnici, dakle proizveli, iz Ontaria na Guelph Universityu tako što su joj dodali gen miša da bi smanjili količinu fosfora u svinjskom izmetu kako ne bi zagađivali okoliš. Tako će Kanađani evo uskoro početi jesti svinjetinu sa genima miša. Ima i drugih primjera. proizvedena je u SAD-u mačka koja svijetli, flourescira u mraku i nazvali su je mr. Green gen. Dakle, ona može poslužiti i kao noćna lampa, svjetiljka jel' u sobi ako ugasite svjetlo. I takva je proizvedena. Imat ćemo takve kućne ljubimce Evo i u Americi su proizveli kozu koja proizvodi mlijeko u kojem se nalazi protein svile jer su ubačeni geni dudovog svilca. Čemu koriste dudovog svilca. Čemu koriste ove koze i zbog čega? Naime, protein svile se onda može, skuplja se u mlijeku koze i muze da bi se proizvela vlakna koja su prema nekim izvješćima izdržljivija od bilo kojeg najlona ili čak jača od čelika. Dakle, iz mlijeka koze se ekstrahira takav protein koji onda može poslužiti i za vojne i za neke druge upotrebe. Nije li to Nije li to biološki zločin? GMO biološki zločin pa pomalo ako bismo gledali posljedice po buduće generacije pomalo i genocid. Možda je teška riječ, možda je preteška riječ ali je tako. Zaboravio sam i da su u Koreji, Južnoj Koreji dakle ne ovoj koja vrši atomske pokuse, proizveli mačku koja svijetli crveno u mraku. Dakle, ona je crvena jel'. Vrlo zanimljive imaju, postoje. Crvena mačka, da. Takvih nema inače. inače. Eto tako da sad u GMO proizvodnji imamo kozu-pauka, imamo svinju-miša i najbolje bi bilo kako rekoše u nekim krajevima u Slavoniji kada bismo mogli mi u Slavoniji proizvesti nekakav hibrid između stonoge i svinje pa bi imali 100 šunki onda. To bi nam bilo najbolje, takav jedan hibrid, takav jedan genetski inženjering koji je proizveden dakle križanjem kako reče kolegica translacijom gena svinju sa sto nogu pa imamo 100 šunki. Ne bismo morali uvoziti iz Rumunjske, Bugarske, Danske itd., pa bi imali drniški pršut naš domaći Što reći o ova 4 zakona? Ajmo o ovim lakšim. Dakle, o deterdžentima u kojima u kojima postoje fosfati. Jasno da količina fosfata treba biti što manja upravo zbog vode u koju se dakle ispuštaju otopine ovih deterdženata i tu mislim da nemamo što raspravljati. Dakle, to je potpuno prihvatljivo. Drugi zakon se odnosi na opasne kemikalije i uvoz i izvoz opasnih kemikalija koje bi trebao kontrolirati Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. Također mislim da nema posebne primjedbe na taj zakon. na taj zakon. U prijedlogu Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom pa potpuno je jasno da je danas u vrijeme velike proizvodnje da kažem nekad se govorilo polivinil ili ostalih plastičnih tvorevina, da kada probate vino iz nekakvog kako se kaže kanistera plastičnog i vino iz staklene boce da je to potpuno drugačiji okus, dakle buke ajde da kažđemo za vino, buke toga vina. Jasno da ta materija otpušta određene kemijske spojeve, ne bih ulazio u detalje, koji onda utječu na kvalitetu. I mislim da i u tom Zakonu Zakonu o materijalima i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom možemo biti da kažem zadovoljni i prihvatiti ga osim što nije potpuno jasno u članku 5. toga zakona,

Kada govorimo evo o ovom prijedlogu zakona, o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima onda jednostavno i moj osobni stav, ja vjerujem i stav većine hrvatskih građana, hrvatskoga naroda ja mislim da je taj postotak preko 90% je stop GMO. I ništa drugo. Nema drugog zaključka. Hoće li vaša Vlada imati ono što nemate pa reći kao što i ovih 6 zemalja EU su stavili također svoj veto na GMO organizme, proizvodnju, uvoz itd., to se očito nazire da je već većina zapravo spremna za petak za glasovanje da ovo usvojite. Što je razlogom zapravo nastanka GMO organizama u svijetu? Kažu manjak hrane. Milijuni i milijuni ljudi su danas gladni. To je točno, to je činjenica i zbog čega je zapravo mogućnost da nakon što se ovako prihvati sve direktive, a ponište naši zakoni, dakle ovdje piše u članku 19. da se poništavaju svi dosadašnji zakoni o kojima je govorio Čobanković, i uvedu sve direktive i uredbe EU zbog čega je mogućnost upotrebe takvih organizama u Hrvatskoj povećana? Prvo je što zaista kako reče kolegica Holy nema strategije naše poljoprivredne proizvodnje gdje bi mi povećali upravo proizvodnju naše zdrave hrane. I što je ta naša poljoprivreda ajde neću reći uništena ali rekli smo već, pričali smo o grobarima hrvatske poljoprivrede. radi se o ogromnoj količini uvežene hrane. Rekao je kolega Burić da je to do 45% ili u novcu preko dvije milijarde eura. I treće, je siromaštvo naših građana, ono je osiromašeno i gotovo prinuđeno kupovati jeftinu hranu. A ta ja jeftina hrana je upravo ta, eto nam tunjevine, ne znam kako se zove firma, bolje da ne navodim ime firme, eto nam mlijeka i eto takvih.

Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grubišić pa ja evo repliciram na onaj dio gdje ste vi govorili da aktualna vlast stalno, stalno se poziva na loša iskustva bivše vlasti, a uporno ih ponavlja ili ih želi ostvariti što mene začuđuje jer sam cijelo vrijeme slušali, pogotovo 8 godina njihove oporbe kako su bolji, kako znaju, kako će čim dođu oni to sve preokrenuti itd. Međutim, evo i danas priča vi ste nešto krivo pa sad i mi još bolje od toga, ne. To su problemi za svih jer imam osjećaj da su onda u kampanji u svom djelovanju bili ili nerealni ili su bili nepripremljeni a rezultate vidimo, neuspješni smo na svim područjima. Tako da je ova priča o jeftinijoj a u većim količinama GMO hrani ili proizvodima je dio, kažem nastojanja aktualnih da se zadovolji možda onaj dio populacije koji je danas potpuno osiromašen. Mi da nas imamo najjeftiniju hranu upravo u dijelu takvih ili sličnih proizvoda. Tko to može kupiti? Pa onaj ko nema novaca. Kako je došao do toga da nema novaca? Potezima aktualne vlasti. Imamo veći PDV, skuplje energente, skuplju struju, skupljelo je sve što je moglo poskupjeti i naravno da se na to valja obazirati, ali sa druge strane imamo stalne optužbe vi ste za to krivi, vi ste za to krivi. Nedavno su čuli da smo mi krivi za to što su donijeli loš proračun i to smo čuli, a mi upozoravali ovdje da to ne čine, jer da je loš i da će ga treba brzo popravljati. Te stvari, kažem danas nažalost Hrvatski narod razlikuje i vidljiv je očiti pad te politike politike koja se godinama pripremala da preuzme vlast, međutim rezultati to demantiraju. I mi ovdje u oporbi s pravom očekujemo da ta vlast bude bolja

mi ovdje imali smo predsjednicu Nacionalnog vijeća, gospođu Pusić, ni vi iz Vlade HDZ-a to niste nikada htjeli učiniti. Ima jedna pjesma, ja bi vam odgovorio u svezi ovoga ko je kriv, HDZ, SDP, u svezi nastavka ovih EU peripetija i pregovora, pa jedan Srpski pisac koji se zove Branko Radičević je u pjesmi "Kad moradoh umrijeti" je rekao: "Gdje ja stadoh ti produži.", eto tako je to vaša HDZ-ova i SDP-ova politika. Petar Čobanković, replika. nego se situacija na onako lošu situaciju kako vi pričate se još pogoršala. I ja mislim da bi danas u Slavoniji bilo puno lakše da je negdje oko 900, 800, 900 milijuna kuna iz poljoprivrede više jer to je nešto što je potrebito poljoprivredi da bi mogla biti konkurentna. Ako tih novaca nema, nažalost uvoz će biti veći, a proizvodnja će biti manja, jer ne možemo se natjecati sa nekim ko ima značajno veće potpore nego što imamo mi. I to je jedan od prvih preduvjeta konkurentnosti. Evo nažalost nije se obistinilo ono "Gdje ja stadoh ti nastavi.", a bilo bi jako dobro da je ova Vlada nastavila tamo gdje smo mi stali u poljoprivredi i da su slijedili ono što im je bilo ispregovarano. A što se tiče pregovora, a pregovori su bili vođeni na jedan transparentan način i ja sam rekao jednom čelniku seljačkih udruga da se pravi malo, znate neću više ponavljati, iz prostog razloga jer je sudjelovao u svemu, a onda poslije izađe i kaže ja ništa ne znam o čemu se pregovaralo. Pa ako si sudjelovao, a ne znaš o čemu se pregovaralo onda nisam ti ja kriv, onda smo trebali izabrati nekoga ko bi sudjelujući tamo ipak nešto i zapamtio i nešto znao. Evo, hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Čobanković s obzirom da ste vi iz Iloka, a tamo su Srijemski karlovci Radičevićevi, a on rodio se u Slavonskom brodu, pa ga tako ponekad citiram, je li. On nije rekao "Gdje ja stadoh ti nastavi.", nego "Gdje ja stadoh ti produži.", a ovi su zapravo nastavili isto što ste radili i vi. Tako da, bilo bi bolje da su promijenili smjer na bolje, jer, nego otišlo je sve još dalje i gore i ta naša poljoprivreda zapravo ide silaznim i dalje silaznim smjerom, nastavljate kako vi kažete, nastavlja.

govorili o onoj proizvodnji one svinje i glede potrebe da se ne uvozi svinjetina iz Rumunjske i Bugarske. Ja tu želim dodati da naravno sam suglasan u tom dijelu, ali isto tako želim dodati da je potrebno isto tako, da se ne uvozi mlijeko, i to mlijeko u prahu. Jer stoji ono pitanje koje je naš jedan mljekar rekao, da li će naše, mliječna industrija da li će postati mješaone mlijeka. I u tom dijelu ali nažalost aktivnosti ove Vlade to ne obećavaju jer gledajući, ako pogledamo samo izradu pravilnika o mliječnom paketu koji govori da neće biti dakle neće biti potrebita ponuda otkupljivača to isto dovoljno govori za sebe. samo ovaj događaj glede ovog …/Govornik se ne razumije./… sina u mlijeku isto tako govori nešto. Sve upućuje na to da je ovo kontaminirano mlijeko iz uvoza gdje se ne provodi adekvatna kontrola a kod nas se provodi itekako kvalitetna kontrola tako da u tom dijelu se držim da su mljekari u jednom uistinu nepovoljnom položaju i da su u jednoj teškoj situaciji i uistinu oni s nestrpljenjem očekuju da im

u mojoj raspravi dakle demantirati, pa evo da vam kažem još jedan citat: "Tvrdi orah voćka čudnovata, ne slomi ga a zube polomi!" e tako vi kažete za crtane filmove. Pa vi znate kako nastanu crtani filmovi. Dakle nekoordinirani, nekontrolirani pokreti se slože i onda se brzo stave u aparat i onda ispadne crtani film. A što se tiče ovoga kako ste nas podržali za ovaj naš slavonski projekt GMO stonoge, dakle križanja stonoge i svinje, evo baš vam hvala na toj podršci.

prvo sam se nasmijao kada ste upotrijebili to jedno križanje stonoge i slavonske svinje možda crne i boga mi

Kome? Kad su nam trgovine pune španjolskih, portugalskih, neću spominjati ovo bliže ili dalje okruženje ali jednostavno ne vidim mogućnost i započeo sam tu priču o nespojivosti Primorske Hrvatske, Istre, Dalmacije, Primorja sa slavonskom proizvodnjom. Dakle gotovo ni jedan, ni slavonska šunka, ni slavonski kulen pa čak i svježe meso je nemoguće pronaći u hotelima na Jadranu. Zašto? To treba postaviti pitanje između ostalog i onoj bivšoj ali i sadašnjoj Vladi i Ministarstvu turizma i Ministarstvu poljoprivrede. Zbog čega je to tako? A ja tvrdim da ćemo vrlo brzo imati i pročitao sam negdje da nam je proizvodnja ove jadranske tune porasla nekoliko puta pa čak i izvoz. Međutim te tune jadranske koju Japanci plaćaju enormno nema nigdje u našim trgovinama, pa čak ni u onim našim konzervama. A ovo govorim isključivo zato što je danas započela korizma i post i osuđeni smo kao i mnogi građani jesti ovu zatrovanu tunjevinu iz Vijetnama. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Mi smo se opredijelili za tržišnu ekonomiju i ne možete Vladu pitati šta ima u policama na trgovinama ili u hotelima, nijednu. Odgovor na repliku, Boro Grubišić. Kolega Vinković, očito su zelena i plava brazda naš nedosanjani san. Dakle ono što smo već od 19054. godine dakle od Stjepana Radića još zacrtali kao zelenu i plavu brazdu, to je nažalost. Ajde imali smo da kažem tuđe države i tuđe vlastodršca ali evo ni u ovoj našoj državi koja postoji 23 godine nismo ama baš ništa na tom planu učinili. A što se tiče naše slavonske svinje,

Gospođo potpredsjednice ja sam se prije kolege Vinkovića javio, signalizirao sam vam, ali, evo moja isprika gospodine potpredsjedniče. Vjerojatno niste registrirali. Dakle želio bih ispraviti kolegu Grubišića, nehotice je vjerojatno pogriješio kada ste rekli da u svijetu danas na milijune ljudi gladuje, ne na milijarde. na milijarde. Govorili smo i jučer kad smo imali situaciju oko zaduživanja preko 3 milijarde ljudi je pothranjeno a milijardu i pol je i gladno i žedno danas u svijetu nažalost. Međutim kad ste govorili o tezama kako je GMO hrana odnosno evo i sjeme potrebno kako bi se upravo umanjila ta glad. Postoji ta teza da će GMO sjeme biti dio borbe protiv klimatskih promjena i potreba da se nahrane svi ljudi u svijetu. Ma suprotno, niti će GMO nahraniti svijet niti će to donijeti kvalitetnije usjeve. Upravo suprotno. Problem je u tome što danas i kad je u pitanju hrana, bogati imaju previše, a siromašni imaju premalo, pa se Amerikanci bore za pretilošću a Afrikanci umiru od gladi. Dakle osnovni i najveći problem to treba jasno i glasno reći da je danas na dijelu kad je u pitanje GMO želja da se monopolizira svjetska opskrba hranom i upravo je već spomenuta multinacionalna korporacija Monsanto koja ima snažan lobi u Vladi SAD-a uspijeva, upravo preko te Vlade i želi ovladati, evo vrši pritisak na EU. Od Argentine je napravila veliki znanstveni laboratorij u trenucima kad je Argentina bila u velikim financijskim problemima. Gotovo svu svoju proizvodnju kad je u pitanju svoja, Argentina je podarila Monsantu njihovom, skupom sjemenju i njihovom ekslpluzivnom herbicidu. Dakle radi se o tome da GMO guraju danas u svijetu oni koji žele monopolizirati svjetsku opskrbu hranom. U tome je osnovna opasnost. Kolega Burić, kolegica Holy je govorila upravo o tom monopolu kultura upravo to što vi govorite. A evo da vam kažem i to da je ta Američka agencija za hranu i lijekove izrekla javno da je evidentno da sve inspekcije imaju sasvim dovoljno vremena u Americi da vrše raciju tih američkih Amiša i njihovu proizvodnju koja je ekološka sasvim sigurno i tih farmera ali nemaju dovoljno "vremena" da istraže da li se klonirane životinje nalaze u lancu ishrane. Dakle potpuno smo suglasni i evo vidite navodimo samo primjere koji idu u istom smjeru moje rasprave i vaše replike. **Zgrebec, Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Pa dakle mi sada raspravljamo o genetski modificiranim proizvodima poglavito hrane. I naravno kada postavimo pitanje zbog čega uopće su napravljeni genetski modificirani proizvodi, oni su prvenstveno napravljeni da se poveća proizvodnja hrane. Ali kakve to veze ima sa Hrvatskom? Dakle u Hrvatskoj nažalost nema potrebe za genetski modificiranim proizvodima naprosto zbog toga što mi niti izdaleka ne koristimo postojeće resurse za proizvodnju hrane koji zapravo potencijalno postoje. Te resurse naravno bismo mogli privesti puno boljem iskorištenju, različitim načinima, bilo je tu spominjano i poticaji kao jedan moram podsjetiti da su prijašnje HDZ-ove vlade samo slijedile zajedničku poljoprivrednu politiku, ali čini mi se da to uopće nije predmet današnje rasprave, prema tome nema smisla puno pričati o poticajima. Pa mogli bismo naravno pričati i o navodnjavanju koje je daleko premalo upotrijebljeno u našoj poljoprivredi. Mi smo neusporedivo loši u navodnjavanju od jedne Albanije npr. itd. prema tome nama zapravo genetski modificirani žitarice npr. ne trebaju da ih sijemo zbog povećanja proizvodnje hrane jer mi bismo to mogli postići na druge načina i ja mislim da bi to bilo puno primjerenije. Kada se otvara pitanja zdravstvenih problema, eventualnih zdravstvenih rizika vezanih uz konzumiranje GMO-a treba vrlo jasno reći da te pogibelji nisu razjašnjene jer zapravo postoji daleko premali broj ozbiljnih istraživanja koja bi mogla dati odgovor na ta pitanja. Jeli hrana ta pitanja. Jeli hrana GMO-a pogibeljna po zdravlje ili nije? I kada biste mene kao liječnika i znanstvenika pitali što mislim o tome, ja bih jedino mogao reći da treba biti oprezan jer postoje istraživanja koja govore u prilog k tome i postoje istraživanja koja govore protiv toga. Činjenica jest da istraživanja koja tvrde da GMO-a hrana nije uopće pogibeljna po zdravlje su isključivo financirane upravo od velikih multinacionalnih tvrtki koja proizvode GMO. S druge pak strane je činjenica da postoji jedan cijeli niz istraživanja koja upućuju da bi takva hrana mogla i takvi proizvodi mogli biti primjerice pokretač alergijskih reakcija, da bi mogli biti izvor nekih novih toksina, uzrok stvaranja otpornosti na antibiotike itd. Postoji cijeli niz takvih istraživanja međutim te alergene i toksine zapravo nitko ne traži i nitko ne otkriva. ponavljam još jedanput su ta istraživanja financirala tvrtke koje proizvode GM proizvode ali i ona istraživanja koja su one najčešće nisu dovršena pa ponekad nisu ni objavljena. Recimo bila je jedna velika studija koja je gledala efekte GM rajčica i koja je ukazala na oštećenje probavnog sustava, jedno kanadsko istraživanje koje je pokazalo također dvostruko veću smrtnost pilića hranjenih GM kukuruzom od onih koji su hranjeni normalnim, međutim prekinuta su istraživanja, nekad neka nisu objavljena. Recimo početkom prije desetak godina jedno njemačko istraživanje je ustanovilo veću smrtnost krava koje su jele GM kukuruz, alergija na soju se prema nekim istraživanjima za 50% povećala krajem devedesetih godina nakon što je GM soja ušla u britanski hranidbeni lanac. Bilo je spomenuto jedno istraživanje u kojem su štakori hranjeni GM kukuruzom koji su oboljeli od tumora i bolesti bubrega i jetre, pri tome su tim štakorima davane doze koje su SAD prihvaćene dopuštene američkim zakonima itd. Dakle postoji niz ozbiljnih sumnji da bi sumnji da bi GM proizvodi mogli biti štetni po zdravlje ali postoji naravno istraživanja koja to dovode pod znak pitanja. Ono što je činjenica sasvim sigurno je da nisu realne one priče koje smo mogli čuti u raznim medijima, recimo da ako jedete rajčicu koja ima gen ribe da će se nešto strašno vama dogoditi jer mi jedemo na kraju ribe pa nam se opet ništa ne događa, postoje naravno doskočice križanje konja i magarice će dati mazgu, kobile i magarca mulu, ali obje te životinje su neplodne pa onda dokaz to. međutim objektivno nema dokaza koji govore da je to štetno niti da nije štetno, ali cijeli niz istraživanja upućuje da valja biti oprezan pri tom. Prema tome ako valja biti oprezan onda se ja pitam a zašto mi nismo oprezni? Naime mi sada donosimo ovaj zakon i on će biti naravno izglasan, međutim postavlja se pitanje, to je jedan zakon koji u startu se spominjao kao tehnički zakon ali iako je on "tehnički" vidite mi više od tri sata raspravljamo o tom zakonu, zapravo ne raspravljamo o tom samom zakonu, raspravljamo prvenstveno o GMO hrani i proizvodima i to je zapravo suština rasprave. ako je to toliko pobudilo toliki interes ovdje u Hrvatskom saboru, ako znamo da postoji veliki interes, bojazan, opravdane ili neopravdane strahovanja naše javnosti, nije li možda bilo dobro, korisno i pametno otvoriti takvu raspravu puno ranije jer mi sad smo dovedeni u jedan vremenski tjesnac, po običaju. Uvijek se kaže to je hitni postupak, hitni postupak je zato jer je to europski zakon, mi ga moramo hitno donijeti. Zašto se o tom zakonu nije raspravljalo prije 6 ili 8 mjeseci, zašto nismo mogli o tome puno detaljnije raspravljati, ta pitanja naravno ostaju kao i uvijek bez odgovora. Zašto mi žurimo s tim zakonom, on nije uvjet da mi uđemo niti u Europsku uniju, niti će itko nama spočitnuti ako ga ovaj čas ne donesemo, apsolutno ne. Mi znamo da je šest država reklo da neće prihvatiti preporuke Europske unije i one su sad na sudu. Mi znamo isto tako da zbog atmosfere koja postoji u Europskoj uniji će u 6. mjesecu biti jedan vrlo važni sastanak na kojem će se vrlo vjerojatno Europska unija drugačije odrediti nego do sada, malo biti osnažena da tako kažem u odnosu na pritiske i najvjerojatnije, da ne prejudiciram stvari, se drugačije postaviti, puno čvršće prema GMO-ima odnosno hrani. Pa ako je to u 6. mjesecu, a mi tek u 7. ulazimo zašto se mi žurimo s tim? Nitko nas na to ne tjera. Prema tome izlika hitnog postupka, izlika europskog zakona, ne mora ovdje biti zapravo uopće primijenjena pogotovo kad se radi o jednoj tako osjetljivoj temi od toliko širokog interesa. Htio bih na kraju samo zaključiti, čini mi se da je i ovdje slučaj kad bismo mogli sami sebi i kao država i kao ovaj parlament dati malo više vremena da razmislimo, pogotovo kad se radi o vrlo dvojbenoj stvari i pogotovo kad se većina rasprave ovdje vodi o hrani. Mi znamo da je još prije 10-tak godina u SAD-u jedno vrlo važno izvješće reklo da su ustanovili preko 250 različitih bolesti, novih bolesti koje su uzrokovane hranom. U većini slučajeva uzrok nije bio poznat, a bolesti uzrokovane hranom se javljaju u oko 76 milijuna slučajeva godišnje sa 325 tisuća hospitalizacija sa tisućama mrtvih. Uzročnik preko 80% tih bolesti i preko 65% smrtnih slučajeva je ostao nepoznat, ali su neki upozoravali da se pojava tih bolesti podudara sa početkom masovne proizvodnje GMO usjeva 1996. godine. Prema tome i to nas u najmanju ruku upozorava da bismo jednostavno trebali biti oprezni i ne žuriti i ne srljati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Boro Grubišić, replika ali dvaput ste se javili. Izvolite. se ne razumije./ … Javio se on na početku dok još kolega Reiner nije ni uspio prvu rečenicu reći. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Moja isprika, ja sam mislio da je kolega repliku dao meni na prijašnje izlaganje pa sam digao. Evo počinjemo sad. Kolega Reiner, Reiner, nisu ovo što sam ja naveo samo bizarni slučajevi genetskog modificiranja u vezi ove svinje, miša, koze, dudovog svilca itd. Imate podatke o tome možete naći na internetu.

Evo ja uvijek slušam glas naroda pa sam sad dobio i poruku putem mobitela kako bismo mi ovdje u Hrvatskoj također trebali proizvesti nešto, poglavito za Slavoniju, kako bi ukrižali krijesnicu i komarca. Time bismo sigurno uštedjeli troškove javne rasvjete u Slavoniji. To je jedan prijedlog iz Slavonije koji stiže putem mobitela. Odgovor na repliku, Željko Reiner. kad se želi možda pretjerati u nekom smjeru i kad se želi neke stvari gotovo dovesti do apsurda. Međutim naravno, istina je vrlo ozbiljna i sigurno nije vezana uz ovakve stvari nego uz ono o čemu mi svi govorimo i što nas očito sve skupa brine, a brine i hrvatsku javnost, a to je pitanje hoće li njima država, mi zakonodavci, zakon, okruženje jamčiti kvalitetnu i zdravu hranu i to je ono što brine i nas sve skupa i hrvatske građane, a velim nevezano od ovakvih raznih slučajeva koji se ilustriraju u medijima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, nekoliko puta ste naglasili pitanje zdravstvenih rizika i točna je ona vaša konstatacija da je nažalost počelo sve sa komercijalnom, dakle velikom komercijalnom proizvodnjom GMO proizvoda od 1996. godine kad je to sve skupa krenulo. Ja sam već spomenuo problem Argentine. Vi ste govorili o nekim pojavama novih bolesti kod ljudi. Otkad je Argentina bila prešla na tu masovnu proizvodnju, a jedini znanstveni oslonac su imali u tzv. znanstvenim studijama … dakle multinacionalne korporacije čije sjeme i herbicid koriste, pojavilo se i nekoliko, točnije 40 novih biljnih bolesti koje onda indirektno njihove posljedice će se tek kasnije vidjet i na samu proizvodnju, ali moguće i na zdravlje ljudi. Uvodno ste bili rekli također nešto da o onoj tezi kako je proizvodnja GMO-a u svrhu rješavanja problema gladi i da se to ne tiče Hrvatske. Tiče se Hrvatske! Tiče se, jer nama to, da vodimo pametnu politiku, da vodimo racionalnu politiku u interesu Hrvatske i hrvatskih građana onda ne bismo dozvolili ne samo da u ovih 20 godina, 23 godine koliko postoji Hrvatska država imamo činjenicu rekao sam već da smo danas na razini 40 do 45% uvoza hrane. To je katastrofalno. Zemlja koja može izvozit hranu. Ali ne bismo niti dozvolili da u ovih više od 20 godina samostalne Hrvatske države uvezeno ukupno gotovo 30 milijardi hrane, milijardi dolara hrane. 29 milijardi dolara hrane smo uvezli, a izvezli za 18 milijardi. Dakle, to je i financijski izrazito loše po Hrvatsku ako znamo da je razlika između izvoza i uvoza jedan od važnih komponenti bruto domaćeg proizvoda, da ta negativna bilanca utječe i na pad BDP-a onda je i jasno da je pitanje i GMO hrane i općenito uvoza i izvoza Hvala. Odgovor na repliku Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa krećući se od kraja prema naprijed ja sam upravo s tom tezom i išao, da dakle mi imamo dovoljne potencijale u našoj poljoprivredi koje na žalost ne koristimo niti iz daleka i da nam uopće ne treba genetski modificirano zapravo usjevi ili bilo šta. Međutim, točno je isto što ste spomenuli ja nisam o tome govorio. Ali činjenica je jedna da je utjecaj na okoliš genetski modificiranih organizama će vjerojatno biti još razorniji nego izravni utjecaj na zdravlje ljudi. Naime, smatra se da je nemoguće spriječiti kontaminaciju organsko-bioloških farmi sa genetički preinačenim kulturama. Jer naravno i vjetar i kukci čine svoje i to se ne može odvojiti. Dakle, mi ne možemo odrezati nešto i odvojiti. Prema tome, to je nešto s čim se isto moramo suočiti. Jedna od vrlo važnih stvari je opasnost genetski modificiranih kultura po bioraznolikosti biljnog i životinjskog svijeta i to je dodatna jedna opasnost o kojoj isto premalo znamo. Naprosto o svemu tom postoji premalo podataka da bismo mogli stvarno meritorno zaključivati. I upravo zbog toga je moj apel bio oprez, pričekati, ne paničariti s jedne strane ali ne niti nekritički prihvaćati s druge strane. Sačekajmo, vidimo mi to u ovom času ne trebamo. Hvala lijepo. Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega, nekoliko ste puta spomenuli da nema praktično znanstvenih dokaza ni za ni protiv i da u svakom slučaju treba biti oprezan. No, nisu samo Afrikanci gladni oni u Ugandi, Somaliji, gladni su i Hrvati, onih 400000 nezaposlenih, onih 800000 umirovljenika koji jedva preživljavaju kraj s krajem. Pa i oni radnici koji se nalaze u onom ispod prosječno, ispod prosjeka Republike Hrvatske s onom minimalnom plaćom. Oni više nisu ni oprezni. Oni kupuju najjeftinije. Možda nije znanstveni dokaz, ali je činjenica da raspad ljudskog tijela nakon smrti da je usporen i nekoliko puta i to je možda činjenica koja pokazuje na kraju krajeva što tijekom čitavog svog života čime se punimo, čime se hranimo. Kažem nije, vjerojatno nije znanstvena činjenica ili dokaz, a postoji niz primjera neću spomenuti ovo križanje krijesnice i komarca iako bi to dobro došlo svim jedinicama lokalne samouprave jer je električna energija poskupila nekoliko puta kroz ove mjere i represije hrvatske Vlade. Ali je činjenica da su sve hrvatske Vlade dovele hrvatske građane Hrvatice i Hrvate i hrvatske građane na prisilne mjere štednje. I svakim danom postajemo sve mršaviji i mršaviji, a ja nemam koga pitati. Ja ne mogu pitati svoju ženu ili baku pokojnu što proizvodimo, što uvozimo, koliko novca dajemo nego mogu pitat samo hrvatsku Vladu. **Zgrebec, Dragica Pa naravno nitko ne može sporiti činjenicu da na žalost sve više ima siromašnih u Hrvatskoj, da ima sve više nezaposlenih u Hrvatskoj. To jest ili bi barem trebala biti temeljna briga svih onih koji se brinu za dobrobit ove zemlje da li to jest ili nije vidimo isto svakoga dana. Činjenica je jedna međutim da i ti koji imaju na žalost najmanje bi morali dobivati jamstvo od Hrvatske države da ono malo što si mogu priuštiti je ipak zdravo i u tom smislu sam ja govorio. Hvala lijepo. Branko Bačić, replika.

iz ove rasprave kako ste sami rekli se da naslutiti da on nije samo zakon koji provodi određene tehničke postupke u provedbi, odnosno korištenju GMO-a. Ja sam jučer na sjednici odbora postavio pitanje predlagatelju Vlade da li je Vlada ovaj Zakon, odnosno resorno Ministarstvo zdravlja, da li je ovaj Zakon uputilo u javnu raspravu kako je to inače predviđeno uredbom o uključivanju zainteresirane javnosti uz sve one zakone i druge akte kojima se dotiče na ovaj ili onaj način problematika zaštite okoliša. Meni je rečeno da je Vlada taj mjesec dana doista na način da je omogućila tu javnu raspravu. Ali i da nije bilo zainteresiranih, da osim jedne osobe koja se uključila u tu javnu raspravu drugi se nitko nije u tu javnu raspravu nije uključio što onda meni dade zaključiti da su hrvatski građani prioritetno zaokupljeni preživljavanjem neovisno o tome koja je to hrana, da li je to ekološka hrana ili je hrana koja dijelom dolazi i kao GMO proizvod. Ja isto držim da s obzirom na razini Europske komisije u ovom trenutku se raspravlja o izmjeni Direktive o unosu GMO-a u okoliš da smo mogli pričekati, da smo trebali donijeti i druge akte koji su predviđeni i nužni da se saborski zastupnici pa i Vlada može konačno odrediti o količini korištenja ili apsolutno ukinuti korištenje GMO proizvoda i unosa GMO organizama organizama u okoliš. ispravno pristupilo javnoj raspravi, ne u onom formalnom smislu, formalno naravno ja vjerujem da je provedena javna rasprava. Negdje se to obznanilo, netko se javio, većina se nije javila itd. javnih rasprava nije da se to negdje objavi, nije da javne rasprave za zakone koji dramatično utječu na hrvatsku sadašnjost traju 7 dana i da se tako objave negdje i netko zna za njih ili ne zna za njih, da primjedbe ili ne. Smisao javne rasprave je uistinu da se dobije presjek svekolikog stava hrvatskog pučanstva svih raznih zainteresiranih dijelova tog pučanstva o nekom problemu i o nekom zakonu. Prema tome, ponekad bi tu vjerojatno trebalo i proaktivno ići. Dakle, pitati zainteresirane grupacije s jedne i s druge strane i onda dobiti zapravo sve one doprinose koji bi omogućili da se nekakvi kvalitetni propis na kraju donese. Formalizam kakav nažalost svakog dana svjedočimo ili zato što se ide po hitnom postupku ili zato što se formalno provede javna rasprava u trajanju od 7 dana i nitko za nju ništa ne zna ja osobno mislim da šteti i kvaliteti tih zakona i onima koji to donose. Nažalost, je to istina. Hvala lijepa. štetnost GMO proizvoda te da vi ne možete reći da li su oni štetni ili nisu. I to je vjerojatno tako. Međutim, u javnosti postoji ipak određeni otklon ili zazor potrošača upravo od takvih proizvoda i to je činjenica. Ne bi 99% ljudi reklo mi nismo za takvu hranu ili za takve proizvode da već unaprijed ih nešto u tome ne ometa. A onda ste naveli primjer rajčice. Evo ja osobno ne znam da li je rajčica koju mi danas imamo prilike svakodnevno imati na svom jelovniku, a inače je sezonsko povrće kojeg možete imati i u 6., 7., 8. mjesecu GMO proizvod ili nije. Pitajte stručnjake oni kažu da nije, da je to pitanje tretiranja i raznih tehnologija proizvodnje dok neki drugi koji su protiv GMO-a kažu to jest GMO proizvod. Činjenica jest da ta rajčica koju mi danas jedemo nije istog okusa kao i ona sezonska, da ima različite oblike itd. No naravno ona je puno u startu jeftinija i može se proizvoditi u većim količinama što već unaprijed daje karakteristike takvog proizvoda. To su oni problemi kao i ova činjenica da mi danas na jedan perfidan način, znači kroz ovakav zakonski prijedlog ali i kroz onu uredbu iz 3. mjeseca jednostavno od očiju javnosti i potrošača možda skrivamo činjenicu da ljudi svakodnevno kupuju i konzumiraju GMO proizvod, a da to ne To je današnji problem. A kad mi to još činimo i 6 mjeseci prije roka ili 7 mjeseci prije nego što smo obvezni jasno je da to dovodi u pitanje pa moguće onda i zdravlje svih tih ljudi koji zaziru od konzumacije takvih proizvoda. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče pa ja bih samo pojasnio još jedanputa ja sam rekao da postoje dokazi i s jedne i s druge strane. Kad postoje naravno konfliktuozni dokazi onda ne možemo se opredijeliti ni za jednu ni za drugu stranu nego naprosto trebamo biti oprezni. Upravo zato sam i zagovarao i ovdje jedan oprez, jednu suzdržanost i ne vidim potrebe ponovno ću to naglasiti ne vidim potrebe zašto bi žurili u jednom smjeru na koji nas vrlo jasno želim reći nitko niti ne tjera u ovom trenutku. Nema nikakvog razloga, nikakve potrebe nitko nam ništa neće uskratiti ako ovdje budemo oprezni. A cijela ova rasprava evo sad već više od 3 sata vođena ovdje, a vjerojatno da se stimulirala javna rasprava kroz medije itd. bi valjda danima bila vođena s opet različitim stavovima ali onda bi zakonodavac mogao dobiti pravi uvid upravo u to kako hrvatski puk gleda na ovaj prijedlog zakona kao i na svaki drugi prijedlog. Ako to obavimo rutinski, ponavljam pod izlikom hitnog postupka, ili 7 dana rasprave a radi se o često puta doslovno dramatičnim preokretima i stvarima koje otvaraju nevjerojatne mogućnosti zlouporaba ili dobre koristi onda to sigurno nije pravi put za dobivanje uvida u to što hrvatski narod misli o pojedinom pitanju. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. U proteklih evo više od 3 sata raspravljamo o uglavnom, premda se radi o 4 zakona i njihovoj objedinjenoj raspravi, uglavnom razgovaramo i raspravljamo o genetski modificiranim organizmima i izmjenama i dopunama tog zakona. Kroz ovo jutro evo mogu reći da je rasprava kad je u pitanju GMO ide u dva smjera. Prvi smjer ili prva razina govorimo o nužnosti da se u hrvatsko zakonodavstvo uključi ili da prihvati uredbu o GMO organizmima koja evo sada pri kraju rasprave vidim i čujem da nije bila niti nužna uvesti je po hitnom postupku tim više što kako u prijelaznim odredbama samog zakona piše da će ovaj zakon stupiti na snagu danom pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU. Pa onda i samim time, mislim da smo mogli i još više, još i više ovu raspravu ili ovaj zakon proširiti na veći veći broj odredaba samog izvornog zakona jer mislim da i rasprava u Saboru upravo nalaže potrebu da se sustavno pristupi toj izmjeni zakona, tim više što se na razini EU EU raspravlja o izmjeni direktive o unošenju GMO organizama u okoliš. Druga razina je ili drugi dio smo mi kao saborski zastupnici praktično iznosili svoje stavove o potrebi, zabrani GMO proizvoda ili unošenja GMO kultura u hrvatski okoliš. Sama zakonska regulativa definirana je Zakonom o GMO proizvodima iz 2005. godine koji je, to smo već i rekli, a i nije loše potvrditi, bio je već u startu restriktivniji od zakonske regulative ili pravne stečevine EU u tom dijelu. I tim je zakonom praktično onemogućen unos GMO usjeva u zaštićene prostore i nacionalnu ekološku mrežu, odnosno mrežu ekoloških područja u RH. Korak Korak dalje u toj restriktivnosti učinili smo 2009. godine kada smo osim tih područja, dakle zaštićenih područja i ekološke mreže, proširili smo takvu zakonsku i donijeli takvu zakonsku mogućnost da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave mogu svoje prostore ili djelovati iz svojih prostora, odnosno područja, proglasiti GMO free. I sukladno tom zakonu su uistinu sve županije u Hrvatskoj svoja područja proglasili područjima zabrane unosa GMO usjeva u zemljište u RH, čime je praktično kada su sve županije to donijele, cijela RH postala GMO free zona, jel. Na temelju te, takvih deklaratornih, rekao bih, odluka naših županijskih skupština je saborski Odbor za zaštitu okoliša u prošlom mandatu, pri samom kraju mandata, negdje u, čini mi se krajem listopada, napravio jednu deklaraciju koja bi deklaracija trebala biti inicijativa za potporu, a koju bi trebali svi Parlamenti država članica Alpe-Adrija regije, iako moram priznati nije mi jasno koje su to članice Alpe-Adrija regije ali se uputilo, uputilo se Sloveniji, Mađarskoj, uputilo se Italiji i Austriji prijedlog da njihovi Parlamenti donesu deklaraciju kojom bi potaknuli svoje Vlade da krenu u postupak proglašenja čitavog prostora Alpe-Adrija regije, GMO free zonu. I u tim Parlamentima, koliko ja imam informaciju su dobrohodno prihvatili tu deklaraciju, o tome i povratno izvijestili naš odbor, Saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode, ali nisu ni oni puno napravili u smislu da se doista ta zona, to područje proglasi GMO free zonom iako su te države ujedno i članice EU koje sudjeluju u donošenju zakonske regulative na razini EU, a gdje su, gdje je ta regulativa kud i kamo liberalnija kad je u pitanju unos tih usjeva, GMO usjeva na prostor EU u odnosu na naše zakonodavstvo za koje sam rekao da je značajno restriktivnije. Kako smo dobili tu povratnu informaciju od Parlamenata ovih država koje sam maloprije spomenuo, na razini Odbora za zaštitu okoliša smo sazvali jednu pripremnu sjednicu iz kojega smo htjeli vidjeti kakav je stav Hrvatske vlade kada je u pitanju proglašenje i očitovanje o toj deklaraciji, tim deklaracijama koje su sve županije i županijske skupštine u Hrvatskoj proglasile svoje prostore GMO free zonom. Ja moram reći da niti na razini Hrvatske vlade u ovom trenutku nema jedinstvenog stava kako i na koji način se očitovati po tom prijedlogu, tim više što je taj prijedlog, te odluke županijskih skupština nisu u suglasju sa svim onim promišljanjima a rekao bih i pravnom stečevinom EU. Kada je u pitanju mogućnost da se generalno čitava država ili čitava jedna jedinica regionalne samouprave kao što je županija proglasi takvim područjem. Dapače, kažem, evo bilo je s obzirom da su na tom sastanku bili predstavnici više ministarstva, bilo je različitih promišljanja. Ali ono što je, i ja mislim nama u Saboru bi trebalo biti, trebalo bi biti kao vodilja i potreba da na temelju Zakona o genetski modificiranim organizmima Ministarstvo poljoprivrede donese nacionalnu strategiju koegzistencije genetskih modificiranih usjeva i konvencionalnog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda. Dakle, dok Ministarstvo poljoprivrede, koliko sam ja shvatio iz čitave te rasprave, takvu nacionalnu strategiju ne donese, teško da ćemo se, teško da se mi možemo kvalitetno odrediti prema ovoj problematici. Naime, kroz trenutnu izmjenu direktive o unosu, o unosu genetski modificiranih proizvoda u okoliš, koja se u ovom trenutku provodi na razini Europske komisije, u Vijeću za GMO Europske komisije, očekuje se da bi izmjenom te uredbe se omogućilo državama članicama EU da po točno propisanim uvjetima, za točno određene prostore mogu zabraniti korištenje pojedinih GMO proizvoda, a tim više da mogu zabraniti uzgoj GMO kultura. Prema tome, ja držim da je kroz donošenje ovog zakona Vlada, a čuli smo nije bila u obvezi ovaj zakon donijeti danas, mogli smo ga donijeti bar kako sam ja shvatio na kraju cjelokupne rasprave, i jučer na odboru a i danas ovdje. Da nije to bio točno definirano danom pristupanja RH u punopravno članstvo EU. Prema tome, mogli smo sačekati, vidjeti u kom pravcu ide ta direktiva, mogli smo već i do danas pripremiti strategiju kojom bi se kao država odredili prema GMO proizvodima i tek onda ići u sveobuhvatnu izmjenu ovog zakona. Ovim brzanjem bez kvalitetne rasprave, točno je kako je potpredsjednik Reiner rekao rasprava koja je sama sebi svrha, nema je potrebe ni provoditi, nego uz maksimalno uključivanje stručne javnosti u Hrvatskoj maksimalno uključivanje svih onih sudionika u hrvatskome društvu koji se dotiče ova problematika a prvenstveno jasno svih građana koji onda mogu biti potencijalni konzumenti takvih GMO proizvoda. Mislim da je trebalo sa ovom izmjenom zastati, da je trebalo provesti ovu proceduru, da je trebalo da se Vlada kroz resorno ministarstvo očituje o tome jesmo li kao država spremni veliki dio prostora RH proglasiti GMO zonom ako jesu li to samo prostori nacionalne ekološke mreže, jesu li to samo zaštićena područja u Hrvatskoj, je li to cijela mreža na tu 2000. u Hrvatskoj koja uključuje i pokriva negdje oko 30% hrvatskog prostora. Tada bi kažem uz takvu nacionalnu strategiju koju bi napravila Vlada odnosno resorno ministarstvo uz saznanje da europska komisija već danas rekao bi pritisnuta zahtjevom inače cjelokupnog društva u EU ide za tim da ograniči uporabu GMO proizvoda. Ovo što smo čuli kroz jutros i od kolege Grubišića jasno da a i od a u prvom redu naše hrvatsko društvo treba biti itekako oprezno kada je u pitanju korištenje GMO proizvoda u hrani a isto tako kada je u pitanju mogućnost da se takvi GMO proizvodi unose u hrvatski okoliš. Ja mislim da doista o tome trebalo voditi računa i čini mi se da ovi predstavnici Vlade su ovako prilično opušteni cijelo jutro za vrijeme trajanja ove rasprave mogli su nam na neka pitanja koja smo čuli u samoj raspravi odgovoriti na način da doista vidimo je li baš ova Uredba koju ovim zakonom unosimo u hrvatsko zakonodavstvo i dio druge direktive su doista bile u obvezi da ih donesemo danas, a tek će na snagu kažem zakon stupiti za 4 mjeseca. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Kolega Dražen Đurović replika. Pa vi ste gospodine Bačić dotakli jednu zanimljivu temu, mislim činjenica je da nije to priča radi priče već smo svi mi kao ljudi i kao građani smo zapravo zabrinuti činjenicom što sve jedemo, sad se dotičemo GMO-a ali ukupno je pitanje onoga što mi jedemo i koje količine zapravo razno raznih tvari uz hranu mi kroz cijeli svoj život unosimo i kako to zapravo djeluje dugoročno i na naše zdravlje i na zdravlje naše djece i općenito na generacije koje dolaze jer porast broja alergija je nemjerljiv, nemjerljivo visok, porast broja određenih skupina karcinoma u populaciji je visok, pitanje na koji način razno razne degenerativne bolesti posebno lokomotornog sustava koji su isto u velikom porastu su posljedica zapravo razno raznih konzervansa ne samo GMO-a već i konzervansa i emulgatora i svega ostalog što mi neprestano unosimo sa svim oblicima hrane. I naravno da javni interes interes svih ljudi u pokušaju da se zaštite i da jedu što je moguće, rekao bih što je moguće manje štetnu hranu. Nećemo mi nažalost više ne možemo uopće isključiti sve ono što smo prisiljeni unositi tom hranom ali pokušat barem što je moguće u većoj mjeri omogućiti nama samima i našoj djeci i našim građanima da zapravo jedu što je moguće manje štetnu hranu. Jer nažalost mi zdrave hrane više ne jedemo. Nitko se nije dotakao jabuka koje jedemo koje su 12 puta godišnje tretirane s herbicidima, s pesticidima, nema više ni zdravog voća ni zdravog povrća ni zdrave hrane. Živimo u iluzijama da to više jedemo. Mi to već dosta godina ne jedemo a još s ovim GMO-om koji dolazi i koji otvara vrata i koji je sigurno tu jer mi kao mala država otpor nećemo uspjeti pružiti nažalost tu samo još više ćemo štetiti nažalost svom zdravlju. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Slažem se kolega Đurović u svemu što ste rekli. Pitanje hrane je itekako važno pitanje, zdravstveno pitanje i tome treba apsolutno posvetiti posvetiti punu pozornost neovisno o tome da li se govori samo o ekološkoj hrani, da li se govori o hrani proizvedenoj u RH, da li se govori o nekoj uvoznoj hrani koja evo čuli smo često puta sadrži i ove elemente i ove organizme. Ja moram reći da sam jutros, kroz jutro negdje pročitao na portalima da veterinarska inspekcija RH obilazi kojim i prostore tvornica mljekara u kojima je proizvedeno mlijeko koje je u susjednoj BIH utvrđeno da sadrži alfatoksini. No da službena potvrda o tome da li ga on doista, da li to mlijeko doista sadrži taj alfatoksin se čeka iz Beča jer ga u RH nema institucije, nema laboratorija, nema kažem institucije koja bi mogla službeno potvrditi da to što smo čuli da postoji u tom mlijeku alfatoksin da mi u Hrvatskoj takvog instituta, takvog laboratorija nemamo pa onda. O čemu onda možemo govoriti kada nam iz susjedne države dolazi informacija o tome a mi u Hrvatskoj koji to mlijeko proizvodimo ne znam čijeg porijekla ne možemo sami službeno potvrditi da li je ta primjedba vrlo opasna jer sadrži kancerogenu tvar, da li je doista točna ili nije točna. Ja mislim da to doista rekao bih derogira Hrvatsku u ovom dijelu koji se odnosi na kontrolu, na nadzor hrane, mliječnih proizvoda i svega onoga čime se hrvatski građani jasno koriste i što konzumiraju. Dinko (HDSSB)** Poštovani kolega kad ste govorili o nužnosti postojanja nacionalne strategije. To je osnovni preduvjet ja ću vas podsjetiti da Hrvatska ovih evo nedavno smo razgovarali i o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ovaj novi prijedlog zakona i to je dio nacionalne strategije vrlo važan odnosno dio zakonske regulative koji je neobično važan za poljoprivredu. Ali problem je zaista što mi u Hrvatskoj nemamo nacionalnu strategiju poljoprivredne proizvodnje. Samo na tom primjeru Zakona o poljoprivrednom zemljištu. On je u ovih dvadesetak godina postojanja neovisne i samostalne Hrvatske države 4 puta mijenjan, 20 puta dopunjavan nikad nije usklađen sa ajde navedimo postojanjem neke nacionalne strategije u poljoprivredi. Činjenica da 4 puta mijenjaš jedan te isti zakon da ga 20 puta nadopunjavaš to je samo dokaz da se luta i to je karakteristika svih Vlada RH u periodu naše samostalnosti. To je osnovni problem što od početka smo stratešku stranu gospodarstva sveli do toga da smo sada sretni kada netko iz Vlade i kaže da je poljoprivreda ostala strateška grana gospodarstva. A neka se to učilo u srednjoj školi ne na fakultetu, strateške grane gospodarstva, poljoprivreda, brodogradnja, turizam. Danas poljoprivredu moramo biti sretni da se sjeti itko iz Vlade makar na riječima ili na papiru nazvati da je strateška, i zato je uništena poljoprivreda. Da ne kažem od kakvog bi to utjecaja za nas u Slavoniji i Baranji gdje je ona prirodna poljoprivredna strateška grana gospodarstva. Zato i jesmo danas … uništavala poljoprivreda tamo … Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Burić vi ste sada kroz repliku proširili tu temu. Slažem se jasno da je nužnost nacionalna strategija o razvoju poljoprivrede. Ja sam govorio o jednoj drugoj strategiji koja je opet vezana svakako uz Nacionalnu strategiju razvoja poljoprivrede u Hrvatskoj jer bi ona svojim odredbama u kojima bi ograničila unošenje GMO proizvoda u svakom slučaju Hrvatskoj kao jednoj od država koje su po svojoj bio raznolikosti u samom vrhu država članica EU pomogla da promovira svoj vlastiti proizvod koje druge države ne mogu postignuti i koje druge država i zbog toga posežu za ovakvim proizvodima zbog toga što ne mogu nadoknaditi one prirodne pogodnosti koje ima RH. prema tome tu se s vama slažem. No nije to jedina strategija koju ova Vlada je najavila a nije donijela. Čuli smo već i tražili smo ovdje kao saborski zastupnici da se Vlada priđe izradi strategije upravljanja državnom imovinom koja bi strategija jasno rekla što mislimo i o državnom imovinom, što mislimo i o upravljanju Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, tako da ovakvi prijedlozi zakona kao što je Prijedlog zakona o strateškim i estetskih projektima ne bi mogao uopće doći u javnu raspravu jer pretpostavljam da bi ga jedna kvalitetna strategija koja bi propisala način gospodarenja državnom imovinom u RH odmah u startu zakočila onemogućila i ne bi dolazilo do podjela u hrvatskoj javnosti na temelju jednog zakona koji koji praktično ruši cjelokupni sustav prostornog planiranja u RH koji je u određenoj mjeri neustavan jer dolazi sam po sebi nije utemeljen na niti jednoj valjanoj strategiji i kvalitetnom promišljanju u RH na koji bi na koji bi se taj zakon trebao temeljiti. Hvala lijepo. Kolega Bačić vi ste dobro primijetili i razložili cjelokupnu proceduru kako je uopće trebalo doći do prijedloga ovog zakona i što je trebalo možda kontaktirati ili koje sadržaje uzeti da bi se ovakav prijedlog zakona danas ajmo reći u nekakvoj normalnoj proceduri prihvati. Međutim to je preskočeno i mi ne znamo taj razlog jedino ga možemo svesti pod nekakvo pomodarstvo tj. želju da mi u Hrvatskoj budemo veći europejci od samih građana EU i prijevremena sa neizvjesnim završetkom uopće ulaska u EU. I mi cijelo jutro pokušavamo saznati razlog donošenja ovog zakona nekoliko mjeseci prije. Ne znam za neki drugi zakon koji je donesen,a to je onaj famozni zakon o izmjenama Zakona o PDV-u gdje se uveo 5%-ni porez na kruh, mlijeko i druge proizvode koje on obuhvatio. Znano nam je da je Vlada htjela gurnuti ruku u džep prije vremena i uzeti hrvatskim građanima nekoliko stotina milijuna kuna u proračunu, to znamo. Međutim jednostavno gledajući sam sadržaj kažem postali smo pomodarstvo i želimo biti veći europejci od samih građana EU a gledajući proceduru mi smo onu čuvenu krilaticu "Misli globalno, djeluj lokalno" izgleda pretvorili misli globalno prespavaj ovaj drugi dio ili spavaj lokalno. Jer jednostavno ne vidimo razloga zbog čega se nešto forsira a za to nema nikakve potrebe.

unese u hrvatsko zakonodavstvo, a posebno je obveza RH uredbe koje donosi EU parlament i Vijeće unijeti u zakonsku regulativu kao što je slučaj ovdje u ovom zakonu. ako ta uredba koju mi moramo uključiti u nacionalno zakonodavstvo nije vezana rokom, a taj rok je datum pristupanja onda nisam pobornik da pod maskom te prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU radimo na vrat na nos tim više što taj zakon kojim se ovim dopunama i izmjenama mijenja zahtjeva potrebu daljnje rasprave jednoj vrlo osjetljivoj temi u RH a to su GMO proizvodi. Pa kada smo već odlučili tu uredu uključiti u naše nacionalno zakonodavstvo a nismo bili obvezni to do današnjeg dana donijeti onda ne vidim razloga zašto Vlada nije krenula u tu proceduru tim više što postoji obveza u sadašnjem zakonu da Ministarstvo poljoprivrede napravi tu nacionalnu strategiju i na taj način i na taj način se očitujemo o brojnim pitanjima koji uređuju korištenje ili eventualni unos GMO proizvoda u hrvatski okoliš ili pak za korištenje GMO proizvoda na hrvatskim policama u prodavaonicama koje konzumiraju hrvatski građani. Đurđica (HDZ)** Hvala lijepo gospođo predsjednice Hrvatskog sabora. Pe evo danas smo čuli jako puno rasprava i ja bih zaista pozdravila raspravu kolege Bačića i replike na koje je on odgovarao jer je zaista u svojoj raspravi rekao ono što mi bi trebali u principu svi potpisati. Ja bih svoju raspravu počela, a i počet ću sa jednim citatom, rijetko to radim ali evo ovaj citat mi se svidio zato što čini mi se da u njemu je sažeto sve. Kaže da samo prepotentan čovjek si zamišlja da može bez posljedica promijeniti prirodu, ali kad promijeni jednu stvar nepovratno pokrene cijeli ciklus promjena koje ruši sve. Ovo se na jedan jako dobar način odnosi i u proizvodnji GMO proizvoda. Ja sad dakle neću govoriti o cijeloj regulativi o ovom. Slažem se da nismo možda trebali danas još uvijek govoriti o ovim uredbama nego možda pričekati da vidimo što će se desiti u Možemo reći da je Europa, a posebice Hrvatska jedna od posljednjih oaza genetski nemodificirane hrane i dok god su Europljani, tu nažalost ne možemo govoriti govoriti o Hrvatskoj, spremni platiti dvostruko više proizvode organske proizvodnje i dok imamo svi skupa opet snažan otpor i strah prema ovakvim GMO proizvodima sve velike tvrtke koje ulažu strahovito puno novaca u svoju propagandu teško će uspjeti doći do konačnog cilja, odnosno do kupca. Zato mislim da bismo trebali danas sva ova tri zakona, ova tri prijedloga su pred nama jako važna, tu se radi o kemikalijama, radi se o deterdžentima i radi se o GMO hrani, govoriti sa jednim velikim respektom i zaista možemo biti ponosni što je Hrvatska još uvijek ekološki nezagađena u najvećem dijelu. Ono što evo danas se dešava u svijetu, a to je upravo sam razgovarala, naših 8 ekoloških proizvođača jer na najvećem svjetskom sajmu u Nürnbergu oni tamo izlažu svoje ekološke certificirane proizvode. Na taj sajam ne može doći nitko tko nema pravilno certificiran proizvod ekološki. Pitala sam gospođu Sever koja je poznata mlada ekološka proizvođačica skupa sa svojim suprugom, zašto to govorim, zato jer se mahom ekološkom proizvodnjom počeli su se baviti mladi ljudi, educirani ljudi, završili su fakultete i shvatili su da je u principu proizvodnja hrane, a posebice te ekološke hrane budućnost. Ona još uvijek u Hrvatskoj, ta ekološka hrana nije skupa kao što je u Europi. Mi ekološku proizvodivu hranu ovdje u Hrvatskoj ne plaćamo ni duplo ni troduplo više, mi ju plaćamo možda za kunu ili pola kune više nego što bi platili bilo koji proizvod na policama u našim dućanima. Ono što je bitno, razvijati svijest kod mladih ljudi. Drago mi je da su danas ovdje gore mladi ljudi i razvijati svijest o tome koliko je važno brinuti se o takvom načinu proizvodnje, koliko je važno kad se pruži ruka za povrćem, voćem, mesom ili nečem, uzeti u stvarnosti taj proizvod, pogledati onu naljepnicu koja govori o samom proizvodu. Mi koji smo stariji moramo imati i povećalo i savršenu optiku jer je to tako sitno napisano da se naprosto niti ne vidi. Što je sitnije napisano sa više sumnje pogledajte u to što piše što je u tom što je u tom proizvodu i da li se to isplati kupiti, da li se isplati jesti. Zato moram reći da je bivša Vlada imala i napisala, to je akcijski plan ekološke poljoprivredne proizvodnje 2011.-2016. godine i taj akcijski plan je danas tu kod mene. Meni je žao što se po tom planu dosta ovih zakona koje smo imali ispred sebe, pa to je i Zakon o poljoprivrednom zemljištu na neki način nije uvažio pa bismo tada dobili u tom prijedlogu zakona, možda će ipak ministar u svojim izmjenama to i učiniti, na neki način olakšice za te poljoprivredne proizvođače koji se bave ekološkom poljoprivredom. Upravo u ovom akcijskom planu je bila i naznaka da naravno ima premalo ekološki poljoprivrednih površina na kojima se odvija takva proizvodnja, negdje oko 2% od ukupnih hektara. Želja je bila, a i namjera sa dobrim potporama da dođe do 6% poljoprivrednih površina. Ono što je neobično važno, to je turizam. U svrhu turizma u tom akcijskom planu piše da će se svi mali hoteli koji su na Jadranu sufinancirati upravo na način ako otkupljuju proizvode od malih proizvođača, odnosno proizvode od ekoloških proizvođača kojih danas u Hrvatskoj ima tisuću. Oni ne obrađuju velike površine. Jedna od pa reklo bi se najjačih županija to je Slavonsko-baranjska županija što se tiče ekološke proizvodnje. Ovdje su veliku ulogu odigrali i branitelji sa svojim zadrugama. vidim i u ovom Zakon o poljoprivrednom zemljištu niti branitelji niti zadruge nemaju prednost pri otkupu odnosno zakupu zemlje, nadam se ući i kupnja zemlje jer nikako da se potakne konačno ono što je važno, a važno je Europi za proizvodnju a to je zadrugarstvo i klasteri. Nisu više zadruge ne zadruge kakve su nekad bile u koje su nas tjerali, ne mene ali i tu je taj strah jedan od toga. To nisu željeli naši ljudi, međutim ne može se ići na tržište ako se neće udružiti u neki vid zadruge ili klastera. klastera. Ja bih htjela reći da svi mi ovdje zaista trebamo podržati Hrvatsku slobodnu od GMO proizvodnje, da zaista trebamo podržati sve ovo što smo do sada proglasili a to je 21 županija i bez obzira kako će biti izglasana, bit će ovo izglasano naravno jer kolege imaju većinu. Po prvi put bih rekla da je jedno zakonska regulativa a drugo je što ćemo mi činiti u stvarnosti i na koji način ćemo osigurati da ta ekološka ekološka poljoprivredna proizvodnja pa možemo reći i konvencionalna ali sa smanjenom upotrebom, odnosno pod kontrolom uporabe svih ovih pesticida i svih ostalih sredstava koje su u upotrebi. Ono za što sam se ja već prije zalagala u gradu Zagrebu, a to je da da mi niti nemamo jednu banku naših autohtonih gena, niti biljaka, nešto ima sad na Agronomskom fakultetu ima. Međutim, bilo bi jako dobro da se te biljne i životinjske sorte mogu pohraniti kao autohtone, naši proizvodi u jednu banku poljoprivrednu i da se na tome puno, puno više radi. Ono što je jako dobro već naše šume koje recimo pa dvije trećine područja Hrvatske su u šumama što je dobro za naše šume da one imaju FSC certifikat. To znači da je kod njih olakšana mogućnost sakupljanja ekološki certificiranog samoniklog bilja i šumskih plodova. trebali bi svagdje i mi saborski zastupnici i svi drugi i mladi ljudi, daklem zalagati se da ova naša Hrvatska i dalje ostane ekološki pa neću reći ne može ostati potpuno čista ali da ono što je bilo netaknuto da ostane i sada zalagati se da čuvamo prirodu i zaista da svaki taj komadić obično se ta ekološka poljoprivreda ne može odvijat na velikim parcelama jer su oko nje onda druge parcele koje se tretiraju a tada to ne može dobiti certifikat i da podupremo sve naše ekološke proizvođače i da više vodimo brigu o onome što kupujemo i od koga kupujemo. Pa to je na neki način onda najbolja poruka onim uvoznicima neke hrane koja je ja bih rekla ne hrana nego smeće, jer hrana ne može biti nezdrava i ne smije, čim je takva ona je smeće. I još nešto. Mi smo imali najstrožu zakonsku regulativu što se tiče inspekcija veterinarskih. Međutim, kad smo se uskladili sa EU dosta je

uvažena kolegice, rekli ste da smo mi vjerojatno jedna od rijetkih zemalja koja proizvodi negenetski modificiranu hranu. Možda je to tako, možda iz činjenice da su poticaji i program poljoprivrede smanjen za milijardu i pol kuna pa mnogi danas nemaju ni za umjetna gnojiva, nemaju ni za određene herbicide itd. itd. I mnogi u ovom trenutku nisu niti pripremljeni za proljetnu sjetvu. O ekološkoj čistoj zemlji bi mogli pričat. Dovoljno nam je jedna rafinerija preko puta Slavonskog Broda da zagadi pola Slavonije i pola Hrvatske, evo budući se zalažete praktično banku gena pa možda to i ne bi bilo dobro evo bez obzira što je danas početak korizme, post. Sada je kod nas u Slavoniji vrijeme one mlade slanine ili u Dalmaciji kako nazivaju panceta, pa prije onog sušenja mnogi građani koji na žalost u Slavoniji danas nemaju dovoljno dovoljno sredstava da bi kupili bar jednu svinju i napravili ono tradicionalno slavonsko klanje odlaze u trgovačke centre i kupe na onoj rasprodaji ogromnu tablu slanine koja je ovako debela. Kad se osuši to bude negdje ovakve debljine. Kad ju ponovno stavite u vodu ona nabubri i to je ono što mi jedemo. Da ne spominjem ekstra djevičansko maslinovo ulje, obzirom da i ja ponekad odem u trgovinu ne Božićom, na Božić i Uskrs a i to je omogućeno zakonom i nedjeljom,

Hvala. Izvolite kolegice Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolega Vinković, pa ovako. Na Božić zasigurno ne radi ništa, ali na ostale blagdane stvar je čovjeka samih nas da li ćemo ići u kupovinu ili nećemo, koliko cijenimo te naše blagdane pa kažem o.k. treba se pripremit prije, a na taj blagdan ja neću ići u shoping zasigurno i ne idem i nije mi potreba uopće. Iako ljudi koji rade kad ih pitate oni će raditi na neke blagdane, ali žele da im se to plati. I tu je bit. Mi kad ćemo biti a bit ćemo sigurno jednog dana i bogati, zemlja bogata sa jednom dobrom zakonskom regulativom tada neće naši dućani raditi dulje od subote popodne u 18 sati. I to je dobro kao što je to negdje u europskim zemljama, gdje se nakon 18 sati subotom ne radi. A što se tiče ovih uvoznih ulja djevičanskih i ne znam kakvih upravo sam ja to govorila treba gledati daklem deklaraciju. Ja osobno a znam jako puno ljudi ne pada mi na pamet da kupim nikakav takav ni sličan tome bilo kakav uvozni proizvod i toga se jako čuvam, jako gledam i datume proizvodnje, jako gledam deklaracije šta piše, kad se odnosi i na meso i na sve ostalo. Puno više vjerujem našim proizvodima bez obzira sa zadrškom ja sam ipak isto doktorica veterinarske medicine i jako dobro znam i tehnologije i sve ostalo istarskih i drugih nekih pršuta koji su od nizozemskih svinja. Međutim, zakon se tako promijenio da se to više ne može raditi. Ako je nešto sada dobilo markicu zemljopisnog podrijetla ili nečeg drugog sličnog znači onda ipak mora biti ta svinja uzgojena recimo **Zgrebec, Dragica (SDP)** Dražen Đurović, replika. Hvala. Pa evo vi ste zastupnice jako lijepo govorili o ekološkoj proizvodnji i ja bih se s dobrim dijelom onoga što ste vi izrekli složio, no ajde ako mogu dodati svoje mišljenje, ta ekološka proizvodnja koja je sada moderna ona je zapravo samo jedna zamjenica za onu ekološku proizvodnju koju smo mi u Hrvatskoj itekako imali, a to je bio dvorišni uzgoj. To su bile one krave koje su išle na ispašu pa smo zaista imali i dobro mlijeko. To su bile one kokoši i one pure koje su bile po dvorištima pa smo imali i dobra jaja i zaista domaću puretinu. To je bio i domaći sir, to su bile one rajčice kojih više ne možete kupiti nigdje jer je praktički njihovo sjeme nestalo koje su bile mesnate cijelom svojom plohom, a ne samo da su imale par milimetara mesa a unutra vodu. To je bilo puno tih proizvoda koje jedna sustavna politika poljoprivredna proteklih desetljeća koji je išao na sustavno gašenje upravo tog ma najobičnije proizvodnje u dvorištu upropastila i počela stvarati nekakve velike proizvođače koji su zbog profita i poljoprivredne politike zapravo išli za uzgojem onih sorti i na one načine koji su bili za njih ekonomski isplativiji, ali zapravo nestadoše ovi mali proizvođači. Oni koji proizvode u dvorištu. I bez obzira što još uvijek 80% svinja u Hrvatskoj dolazi iz dvorišta, a samo 20% svih ovih naših tzv. velikih proizvođača. A ovi ekološki proizvođači oni su svakako dobrodošli. No oni su ipak jedna samo ekonomska izvedenica onoga što smo mi zapravo u fazi naše poljoprivredne proizvodnje itekako imali, a što nismo uspjeli i znali očuvati jer nismo uspjeli i ne znamo i dalje očuvati selo i vrijednost tog samog sela i proizvodnju u njemu. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega slažem se s vama u jednom dijelu. Ono što sam htjela reći je upravo to, ta filozofija razvoja sela. Naravno da moramo pratiti razvoj kroz to da se želi veća količina, veća proizvodnja itd., da ona ne ide bez nekih dodataka, a to su znači bila neka umjetna gnojiva, neka sredstva i tako. ono što ja nikako ne bih htjela da ova Vlada učini, a obzirom na neke izjave predsjednika ove Vlade i ministra to je posebno mi žao ministar kad to kaže da se treba ugasiti mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ja to da sam ministrica nikad ne bih činila jer i ono gospodarstvo od jedne do tri krave je upravo ono o kojem vi sad govorite. I to gospodarstvo prehranjuje samo sebe. Znači radi nešto za sebe i njemu treba pomoći na neki način da ono opstane, treba ga bodriti. Istina je, ekološki proizvođači, ima ih samo 1000, ne obrađuju velike površine i možda je to dobro da ne obrađuju prevelike površine jer po meni u tisućama hektara obradive nekakve ekološke proizvodnje je nemoguće. Ja ono što zaista želim da se podrži je takva proizvodnja, a to je ujedno onda i ova o kojoj ste vi pričali proizvodnja unutar dvorišta i da naša djeca još uvijek imaju pristup takvoj proizvodnji i da ih naučimo da je to bolje nego sjajna jabuka ili ne znam. Međutim, što se tiče uvoza jednako tako kod nas nažalost ne rastu ni banane, ni ananasi ni kiviji niti avokado na što smo danas svi mi manje-više naviknuli se, želimo to imati u svojim jelovnicima, želimo neke proizvode koje ne proizvodimo i nemamo. **Zgrebec, Dragica Kolegice i ja bih se složio sa većim dijelom vaše rasprave, osobito kad ste govorili o važnosti ekološke proizvodnje. Ali moram vas ispraviti, nije prvi put vjerojatno nesvjesno griješite, sad koristim prigodu reći ne postoji Slavonsko-baranjska županija nego Osječko-baranjska županija. Dakle, više puta je znalo biti ali evo čisto radi vaših budućih istupa. Samo bih se osvrnuo još na činjenicu kako je važno gledati deklaracije. Ja se s vama slažem, ali nažalost danas u Hrvatskoj je preko 21% siromašnih ljudi. I naši građani upravo zbog tog silnog siromaštva, a čemu je znatno doprinijela ova aktualna Vlada danas uopće ne gledaju deklaracije, oni gledaju cijene. To je nažalost naša stvarnost i istina. I kad si gladan, kad trebaš prehraniti svoju obitelj sa sve manje i manje novaca onda odlazak u trgovinu se pretvara u računanje, a ne u gledanje kvalitete. I to je nešto što je činjenica i to je nešto što se ako želimo dobro hrvatskim građanima onda Vlada koja je dobila povjerenje tih građana mora voditi računa o tome. Kad dođemo do toga da nije najbitnija cijena

danas većina ljudi u Hrvatskoj ide sa određenom količinom novaca i spremna je rekla bih ne gledati te deklaracije. Međutim, u svim razvijenim europskim zemljama, a ja se nadam da će to se jedan takav vid ponude ponude biti i kod nas, da će proizvodi koji, u kojima ima ta dozvoljena 0,9% nekakvog GMO učinka u tom proizvodu biti odvojeni, oni će biti naravno i jeftiniji. Ali edukacija i mediji trebaju učiniti svoje. Kada će ova Vlada biti u stanju u stvarnosti osnažiti hrvatskog čovjeka, pa tako i hrvatskog potrošača i hrvatsku obitelj da može otići i kupiti proizvod, ja na to pitanje odgovor zaista nemam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I kolegice i kolege prije stanke ćemo još čuti klub HDSSB-a završno 5 minuta. Dinko Burić izvolite kolega.

Hvala vam u cijelome svijetu, ne samo u RH je ogroman. Već smo govorili o, na milijarde i milijarde ljudi koji su danas u situaciji da su ili zaista gladni ili se nalaze među onima koji se karakteriziraju kao pothranjeni. Dakle, više od 5 milijardi ljudi spada u ove dvije kategorije. Objedinili smo raspravu o 4 zakona. Jedan od tih zakona je bio kako mi to kažemo ono što se, dakle što dolazi u doticaj sa hranom, rekli smo da nije problem u ambalaži nego u onome što se unutra nalazi. Žalosna je činjenica da mi danas izvozimo zdravo a uvozimo hranu sumnjive kvalitete i naglasili smo i opet ću reć da je vlastita proizvodnja hrane zaista jedan od elemenata suverenosti svake države i zato je u Hrvatskoj neobično važno uvesti nužnost prehrambene neovisnosti RH. Dakle, Hrvatska mora instalirat svoju prehrambenu neovisnost. A mi nažalost imamo suprotnu činjenicu da smanjujemo proizvodnju a povećavamo uvoz, pa evo bilo je govora i o mlijeku, ja ću samo napomenut poraznu činjenicu da je ovakva politika koja se vodi prema našim poljoprivrednim proizvođačima dovela do toga da je danas u Hrvatskoj od 5 gospodarstava koja su isporučivala mlijeko izgubljeno njih 4. Kad govorimo i o povijesti naše sela onda ne smijemo zanemarit također zabrinjavajuću činjenicu, ovo sve treba reć kako bi se mijenjalo na bolje, a ne na lošije. Da je u zadnjih 50 godina na području RH prosječan posjed smanjen za trećinu, dok je u isto vrijeme u Francuskoj ili npr. u Nizozemskoj taj posjed tri puta povećan, a mi smo ga tri puta smanjili. Govorio sam i o uvozu hrane u iznosu od 40 do 45% ukupne vrijednosti 29 milijardi dolara od kad postoji samostalna Hrvatska država, a izvezeno hrane samo za 18 milijardi dolara. To je nešto što nas mora jako zabrinuti. I posebno želim naglasit nešto o čemu nije bilo, puno se govorilo onako više paušalno u pitanju znanstvenih dokaza o mogućoj štetnosti GMO hrane. Ja tu moram nešto reć, činjenica je, ja sam već govorio o utjecaju Američke vlade i multinacionalnih korporacija koje imaju snažne lobije upravo u Vladi SAD-a. Amerikanci, to je činjenica, danas oni diktiraju i oni žele imati monopol nad opskrbom, nas svjetskom opskrbom hrane. Amerikanci danas prihvaćaju kao znanstvenu istinu i znanstvenike, samo one koji se ne odnose kritički prema problematici GMO hrane, dok onima koji se protive uvođenju takvih usjeva i hrane u najmanju ruku nema niti riječi. Mi u Slavoniji i Baranji, još ću samo reći oko Amerikanaca, ne znam koliko je poznata činjenica da je npr. kad je Europska komisija usprotivila se uvođenju GMO-a, američki ambasador u Parizu poslao savjet Washingtonu da protiv svake zemlje članice EU koja će se protivit uvođenju i dozvoljenu GMO usjeva povede pravi trgovački rat. To je nažalost istina. I zaključno ću reć zašto je nama, evo i u klubu HDSSB-a toliko važno i zašto toliko sudjelujemo u ovoj raspravi koja se tiče hrane. Pa zato što je poljoprivreda strateška grana gospodarstva, prije svega u Slavoniji i Baranji i u cijeloj Hrvatskoj, ali najviše se tiče nas. Slavonija i Baranja nekad žitnica cijele RH danas je nažalost postao kraj u kojem čak žive gladni ljudi. To želimo promijeniti.

RH. RH izgubila je prije svega vojnu suverenost, izgubila je ekonomsku suverenost na samome početku, izgubila je financijsku suverenost. Jer Hrvatskom više ne vladaju naše banke, zapravo mi banaka nemamo imamo jednu veću banku, izgubit ćemo političku suverenost, a izgleda da ćemo izgubiti u potpunosti i prehrambenu suverenost, odnosno bit ćemo ovisni o proizvodnji hrane, o uvozu hrane iz Europe i ostatka svijeta. To je sasvim jasno da ne znamo proizvesti najbolje računalo na svijetu, da ne znamo proizvesti najbolji automobil na svijetu, da ne znamo što šta iz tehnologije na svijetu ali sasvim sigurno da znamo proizvesti najbolju hranu na svijetu. Da smo početkom prošloga stoljeća izvozili najkvalitetnije meso se izvozilo upravo iz Hrvatske u Beč, u Peštu, znači Hrvatska je izgubila ono u čemu je bila najbolja, na to nemamo pravo. Sasvim ste u pravu kad govorite da mi uvozimo lošu hranu, hranu koju ne znamo podrijetlo. Ne znamo koliko puta otopljeno pa zamrznuto pa otopljeno mjesto. Međutim činimo sve da bi slavonski seljak ne bi više proizvodio hranu, odgovaramo ga, radimo sve mjere kako bi što manje mlijeka proizvodili, kako bi što više uvozili. GMO GMO je nova prijetnja ne samo Hrvatskoj nego prijetnja svijetu i tu sasvim sigurno da trebamo biti na oprezu ali čini mi se da smo premali da bismo se tome othrvati ali je vrlo bitno upravo to Hrvatska mora uložiti krajnje napore da bismo

sa vašim konstatacijama o pojedinim dijelovima suverenosti može se govoriti točno je, da smo ih pa i svjesno evo ulaskom EU prepustili, ali baš i političku suverenost ne bih ja to tako lako rekao. Neće to baš tako lako proći. Mi smo i prilikom rasprave oko ulaska u EU upozoravali da se ulazimo u EU koja je zamišljena kao konfederacija a ne federalna država. Pokušajima federalizacije EU budite sigurni da će se u Hrvatskoj ogroman broj građana suprotstaviti. Ali to je neka druga tema. Ja ću sada na ovaj dio koji ste govorili oko proizvodnje hrane. Da, znamo mi proizvesti najbolju hranu ali nažalost tu najbolju hranu ne jedu hrvatski građani, nego ih jedu građani drugih država. Mi tu najbolju hranu koju proizvedemo u Hrvatskoj izvezemo a uvozimo ono što oni neće jest. O tome se radi i žalosno je danas, žalosno. Govori se kako imamo situaciju da turisti koji dođu u RH jedu uvoznu hranu i to je sramota. To je sramota. Ali je više od sramote žalosno, tragično to da uvoznu hranu ne jedu samo turisti koji dođu u RH tijekom turističke sezone nego da uvoznu hranu jedu tijekom cijele godine hrvatski građani. Pored svega onoga što ste vi rekli da smo u stanju proizvesti najbolju hranu na svijetu koju jedu gospoda u Beču, u Bruxellesu i ne znam gdje. Oni jedu zdravo što je došlo iz Hrvatske, a mi jedemo smeće koji oni ne daju ni svojim domaćim životinjama. Ne generalizirajući ali nažalost u ogromnim broju slučajeva je to tako. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Burić, ovo je dio kućnog odgoja i ne bi to komentirao, ovakvo upadanje gospođi Antičević. Što se tiče vaše diskusije spominjali ste okrupnjavanje posjeda u nekim zemljama i što se dešava kod nas. ja vam mogu reći da djelomično jeste u pravu a na žalost djelomično i niste. Radi se na okrupnjavanju zemljišta ali ne našom voljom nego nepovoljnim kreditima. Ljude se dovodi u situaciju i političkim mjerama da oni su prisiljeni dizati kredite pa odustajat od proizvodnje koju su pokrenuli i nagovarani su na nju, gurani su u nju i sad tu zemlju će preuzeti banke koje će eto silom prilika okrupnjavati te posjede pa će ipak doći do okrupnjavanja al smo na taj način zaobišli ono da nema prodaje hrvatske zemlje, poljoprivrednog zemljišta 7 godina, ono je praktički već otišlo. I još jedan dio koji iz vašeg izlaganja, znanstvena mišljenja vezano upravo na Amerikance i njihove stavove. Možemo se mi truditi koliko god hoćemo ali činjenica je da na žalost danas postalo da je znanstveno mišljenje kupovna roba i da možete kupiti znanstvenike koji će zagovarati jednu tezu i znanstvenike koji će zagovarati sasvim suprotnu tezu. Nažalost to je istina i to se dešava i to je realnost. I sad dal nama trebaju ti takvi znanstvenici ovi ili oni koji će zagovarati jednu ili drugu tezu ono što je nama dobro, odnosno ono što nas uništava. Ako nam to treba reći netko sa strane onda stvarno ja. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Dinko Burić. Zahvaljujem. Kad je u pitanju okrupnjavanje zemljišta. Činjenica koje sam ja naveo ona je neprijeporna. Dakle ja sam rekao o postojećem stanju što se to dogodilo evo u zadnjih pet desetljeća sa hrvatskim. Činjenica je da je veličina posjeda ali ja govorim o malim poljoprivrednicima dakle o onim koji su živjeli od svog rada, od proizvodnje hrane i još su dakle imali za sebe i još su to mogli plasirati i za druge i za Hrvatsku i za bivšu Jugoslaviju itd. Činjenica je da su naši posjedi svedeni na trećinu onoga što je bilo ranije, a da u isto vrijeme oni koji vode pametnu politiku poljoprivrede nisu Francuzi i Nizozemci to napravili slučajno, oni su utrostručili veličinu svojih posjeda i slažem se u potpunosti s vašom konstatacijom da mi već imamo na djelu upravo oni, a na to mi stalno upozoravamo. Uništavanjem hrvatskog malog poljoprivrednika, proizvođača namjerno se stvaraju uvjeti, prvo su navučeni da dignu kredite, onda su im banke sjele na vrat, onda ih je dodatno Vlada RH još stegla omču oko vrata i oni sada dolaze u poziciju da bi preživjeli da ne ostanu bez svojih posjeda, bez ičega, bankama će morati predati to i tako će doći do okrupnjavanja posjeda. Ali banke su već sada u rukama stranaca. I ne moramo mi čekati 7 godina one su već sada dakle i ta zemlja koja je pripala banci, pripala je strancima. I ja sam naveo primjer za proizvođače mlijeka u Hrvatskoj, da je od 5 ovakvom politikom gospodarstava koje su se bavili proizvodnjom i isporučivanjem mlijeka 4 su propala. Ostalo je još samo 1 od 5. To je nažalost zbiljnost hrvatske današnjice. Zaključujem raspravu. O raspravljenim točkama glasat ćemo naknadno. A sada određujem stanku do 15,00 sati.